Najlepša hvala za besedo. Spoštovani poslanec! Naj ponovim. Naravni danosti Slovenije sta sonce in veter. Če izrabimo

sonca in vetra dobimo dvakrat več energije, kot je danes porabimo, vključno z vsemi naftnimi derivati, in skoraj osemkrat več električne energije, kot je porabimo danes. To je naša naravna danost. Verjemite mi, da

jaz ne vem in tudi ne morem tega zagovarjati. Z zakonom teh problemov ne moremo rešiti. Treba je izpeljati postopke skladno z evropsko okoljsko zakonodajo, tako kot je to treba narediti. Ponovno očitate lobističen zakon.

mi smo pa na repu. Očitno so bili ti lobisti, če pristajam na vaš diskurz, v preteklosti res zelo neuspešni, glede na to, da smo na repu držav članic za sonce in veter, in očitno res globoko sežejo njihove lovke, če cel svet obrača v to in cel svet prepoznava potrebo po zelenem prehodu. Ponovno bi opozorila, da sončna elektrarna v Brežicah zgrajena ob obstoječi energetski infrastrukturi. To je že dovoljeno, že prej je bilo dovoljeno, ničesar v zvezi s tem zakonom ne urejamo. Torej, sončna elektrarna, ki ste jo izpostavljali kot primer, ki ni potrebovala tega zakona, ja, tule se pa res strinjam, zato ker je bilo že prej dovoljeno in s tem zakonom tega ne urejamo. Omenili ste tudi Finsko in ponovno obljubljali neko pravljično časovnico do leta 2033. Finska je imela toliko obnovljivih virov energije, da je morala zaustavljati novo jedrsko elektrarno, ker je bila nova jedrska elektrarna nerentabilna zaradi prepoceni prepoceni OVE, ki so preplavili finski trg. In ko obljubljate časovnice, vas res pozivam, ne gradite ljudem gradov v oblakih. Finska je gradila jedrsko elektrarno 20 let, Američani 14 let, Francozi 17 let,

kaj je lahko danes alternativa za nas oziroma kaj moramo danes narediti. Uvozno smo odvisni in smo na repu držav članic, kar se tiče novo inštalirane kapacitete nizkoogljičnih virov. Edini odgovor v naslednjih letih, tudi v naslednjih 10 letih, sta sonce in veter. To je edini odgovor in to je treba ljudem povedati in upam, da se bomo lahko glede tega vsaj na neki točki strinjali.

vsebinske spremembe zakona, ampak jaz se spomnim, da smo imeli med drugo obravnavo na matičnem delovnem telesu na mizi samo en amandma s strani vaše poslanske skupine in ta je bil v bistvu črtanje vseh členov, tako da ne vem, kaj ste predlagali. Žal niste izkoristili možnosti, ki vam jo daje parlamentarna procedura, da izboljšate in dopolnite ta zakon. Kar se tiče tudi predhodnega vprašanja oziroma replike gospoda Kosija. Ta zakon ureja to, da če je obstoječa stavba na arheološkem najdišču, se ukinja kulturnovarstveno soglasje za to, da lahko na tej obstoječi stavbi postaviš sončno elektrarno, to je recimo primer sedeža našega ministrstva, kjer smo ta primer kjer smo ta primer tudi ugotovili, in ne govori o tem, da ukinjamo kulturnovarstveno soglasje za gradnjo sončnih elektrarn na zavarovanih objektih, torej na zaščitenih objektih. To ni res. Zakon je glede tega člena dovolj jasen in vas vabim, da ga preučite. Najlepša hvala.

Jaz mislim, da je največja naravna danost Slovenije vodni potencial, tako v smislu izrabe za energetski potencial kot v smislu zalog pitne vode, ki bo strateška surovina naslednjega stoletja, in da imajo bistveno večji potencial v soncu in vetru številne države zahodno in južno od nas, pa v teh državah, predvsem v obmorskem delu, ni videti prisilne solarizacije, vsaj na strehah objektov, pa tudi parkirišč, ne, ampak je videti pametno umeščanje tja, kamor take naprave sodijo, kot sem vam jaz povedal primer glede Hidroelektrarne Brežice. Ne sončna elektrarna pri Hidroelektrarni Brežice, ne številne druge večje sončne elektrarne, da ne govorimo o manjših, v Sloveniji niso potrebovale takega zakona in ga ne potrebujejo, predvsem pa ne potrebujejo prisilne solarizacije. Imamo Prapretno in imamo Luko Koper in jih imamo še nešteto širom države in jih bomo imeli tudi v prihodnje tam, kamor sodijo. Ne sodi pa v zakon prisilna solarizacija vseh večjih vseh večjih streh in večjih parkirišč. Tako v plenarnem delu kot na odboru smo predlagali, da ta zakon umaknete, ker je neprimeren, ker vam je pravna služba povedala, da je neprimeren in da je protiustaven in da pridete z novim zakonom.

vklop jedrske elektrarne pomenil padec cen električne energije, kar je ogrozilo profite tistih, ki so vlagali v sonce in veter, pa je še toliko bolj jasno, da gre tukaj za lobistični pristop. Na eni strani ustavljate jedrsko elektrarno v Krškem. Zakaj? tega, ker tukaj seveda skozi prisilno solarizacijo in skozi uvajanje vetra želite predvsem tisti, ki boste čez nekaj let ali pa že zelo v kratkem ponovno v službah na GEN-I Sonce, zagotavljati ekstra dobičke iz teh dveh virov energije in ne gledate dolgoročne stabilnosti in oskrbe in cenovne dostopnosti za ljudi, pač pa samo za nekaj privatnih žepov. Med drugim tudi vi za vašega, ko ste s pravilnikom omogočili bratu vašega moža, da je dobil ustrezen posel za tako imenovane balkonske sončne elektrarne.

mikro delež celotnega svetovnega življa in zaradi tega seveda tudi nima nekih neposrednih vplivov na podnebne spremembe, na globalno segrevanje in podobno. Vse to seveda drži. vsakič spomnil, in danes sem se odločil, da bom to tudi povedal, neke moje razprave v družini pred mnogimi leti, ko smo živeli še v večstanovanjskem bloku, spravljali smo se na zimske počitnice in sva z ženo zaprla skoraj vse radiatorje v stanovanju.

to naredili, ko so odšli, potem bi bila tudi položnica manjša. Kaj sem s tem naredil? S tem sem nekako svojega otroka vzgojil v smislu, mu predstavil situacijo, da

zato jaz ne kupim tega argumenta, da je Slovenija premajhna in da zaradi tega ne bomo imeli nič slabši ali nič boljši zrak boljši zrak ali pa da ne bodo nič manjše spremembe. V Kanadi so požari, dim se vali, kmalu ga bomo dobili tudi k nam. Torej, to pomeni, da neke lokalne stvari, ki se dogajajo, seveda niso več lokalne, ampak postanejo popolnoma globalne. In tukaj je zelo irelevantno, kako je kdo velik in koliko ima kdo takih in drugačnih pristopov okrog teh

da bi zgradila vetrno elektrarno, pa to nekako ni bilo mogoče. Zanimivo. Na eni strani imamo seveda upor in, razumem, tudi nekako logičen upor, da Pohorja ne obremenimo z vetrnimi elektrarnami, na drugi strani pa imamo določene lokalne skupnosti, ki pa bi želele tudi s postavitvijo vetrne elektrarne postati energetsko bolj neodvisne. 15 let, spoštovane kolegice in kolegi, je občina ni mogla postaviti. Jaz verjamem, da se bo sedaj to zgodilo in da bo situacija, kar se tega tiče, tukaj boljša.

tiče naprav za obnovljive vire energije, boljša. Zelo hitro seveda ne bo, to bo šlo postopoma in počasneje, pa vendarle je treba, ko se odločamo o teh stvareh, dati na vago dve stvari, se pravi ugotoviti pluse in ugotoviti tudi minuse.

zmanjšane bodo tudi posledice podnebnih sprememb, da ne govorimo o novih delovnih mestih in seveda posledično tudi gospodarski rasti. So pa tudi minusi, seveda so, torej nihanje proizvodnje, potem tudi

Najbolj pomembni pa so visoki zaščitni stroški in če tukaj govorimo o tem, da ima Slovenija neomejene vodne vire energije, jaz se s tem popolnoma ne strinjam. Ravno zaradi globalnega segrevanja so nam odšli ledeniki, kar pomeni toliko manj vodne mase. Imamo srečo, seveda imamo podtalnico in seveda imamo tudi še, bom rekel, ravno prav vode, ne moremo pa reči, da je to takšna količina, ki je pravzaprav

hidroelektrarne ali pa na drugi strani sončnih panelov ali pa tudi vetrne elektrarne na tak način, kot ga predvideva ta zakon, jaz tukaj mislim, da so zadeve dokaj logične in da ravno ti začetni stroški, drugi blok nuklearne, vemo, koliko nas bo ali pa bi nas stal, hkrati tudi hidroelektrarne, na tej strani imamo pa potem te sončne panele, fotovoltaiko, kot smo rekli, imamo tudi sonce in veter, kot je povedala državna sekretarka. Jaz mislim, da tukaj nimamo veliko izbire in izbire in da nas bo situacija prisilila, da se bomo obrnili ravno na ta dva vira energije. Hkrati pa seveda računam tudi na zdravo pamet

Situacija pa je taka, da nam pravzaprav kaj dosti drugega ne ostane, kot da pričnemo s temi aktivnostmi in nekako poskušamo pridobiti energijo, ki pa je neomejena, to sta veter in sonce. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Jožef Jelen. JOŽEF JELEN (PS SDS): Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu! Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije, takšen, kot ga danes tukaj obravnavamo oziroma ga bomo sprejemali, ne rešuje problemov z energetiko, ki jih imamo tukaj v Sloveniji. Slovenija je alpska država in v tem zakonu ni niti besedice o obnovljivem viru za proizvodnjo električne energije iz vode. Kot vemo, je izkoriščenost hidroenergije v Sloveniji zelo, zelo mala, glede na kapacitete, ki jih imamo, okoli 50 %. Če pogledamo posamezne reke, kako so izkoriščene s

nekoliko bolj uravnoteženo, kot je pri nas, vemo, da imajo sosedje na severni strani približno 30 hidroelektrarn samo na reki Muri in rešujejo probleme ob Muri, tako turizma kot tudi kot tudi namakanja polj za pridelavo hrane in ostalih potrebščin. Pred kratkim smo bili na terenu z Odborom za kmetijstvo, kjer so nam kmetje zatrdili, kako vztrajno pada nivo podtalnice, ne samo ob Muri, tudi drugje, ampak ob Muri je ta problem še veliko večji. Kot pravijo domačini, se je v zadnjih desetih letih

večja. Kot je bilo že velikokrat danes tukaj omenjeno, ta zakon nekako naslavlja samo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, iz sonca in vetra.

veliko, veliko energije dajemo v sprejetje tega zakona, ki v zelo malem procentu rešuje problem Slovenije, ki ga imamo, to je zanesljiva proizvodnja električne energije in posledično tudi samooskrba. Jaz bi tukaj nekako razumel, da bi v tem zakonu nekako zajeli tudi umeščanje hidroelektrarn v prostor, potem je bilo rečeno tudi za elektrarne na biomaso, kar je pa še večji problem v Sloveniji, je pa to elektrodistribucijsko omrežje. Prej ste, gospa državna sekretarka, rekli, da smo na samem repu s proizvodnjo električne energije iz sončnih virov. To je problem zaradi tega, ker pač nimamo urejene te elektrodistribucije. Zdaj poznamo primere, ko bi se ljudje radi oziroma se priklapljajo na to omrežje in montirajo elektrarne tako na stanovanjskih hišah, montirajo jih na večjih površinah in in si morajo ta priklop zagotoviti sami iz svojih stroškov. Tukaj jim država oziroma ta distribucijska podjetja ne priskočijo na pomoč, češ da za to nimajo sredstev, če hočeš, si uredi sam, drugače pa počakaj,

dati poudarek na proizvodnjo elektrike iz zanesljivih virov, kjer bo procent oskrbe v Sloveniji večji. Če danes pogledamo podatke o strukturi proizvodnje električne energije, lahko ugotovimo, da je nekje v povprečju ena tretjina ali pa malo več iz Jedrske elektrarne Krško, potem je približno enak del iz hidroenergije in nekoliko manjši iz Termoelektrarne Šoštanj.

na voljo elektrika iz novega vira iz Krškega, iz bloka dve, ko bo, kdaj bo. Včeraj smo slišali strokovnjake in premierja, kako je govoril o letnici 2047, kasneje pa je spremenil na leto 2037. Tu bo nastal ta vakuum, ko bo imela Slovenija še večji problem, kot ga imamo danes. Vemo, da je bil v lanskem letu, mislim, da je bil mesec november, ko so bile težave v Premogovniku Velenje in s tem posledično tudi pomanjkanje oziroma ni bilo proizvodnje v Termoelektrarni Šoštanj, remont nuklearke, ki je bil baje neizbežen, Slovenija je imela najmanjšo proizvodnjo električne energije v zadnjih 30 letih oziroma odkar je Slovenija samostojna država. Te zadeve se lahko ponovijo še velikokrat. Če pogledamo samo sončne elektrarne oziroma panele, vemo, da nekako z leti in z razvojem raste izkoristek celic, vemo pa tudi, da na izkoristek celic vpliva tudi temperatura okolja. Poleti, ko pravimo, da je najbolj ugodno za proizvodnjo

Kot sem že rekel, so plusi in minusi. Jaz ne rečem, mi moramo iti vzporedno s tem miksom proizvodnje električne energije, ampak ne smemo zanemarjati hidroenergije. Nam voda odteka spomladi, ko se ledeniki v Avstriji topijo, nam velike količine vode odtečejo, ne da bi jo mi kakorkoli izkoristili. Kot sem že prej rekel, naši severni sosedje, če se lepo peljete tam po kolesarski poti od reke Mure, iz Katschberga dol do slovenske meje, boste videli, da je prek 30 hidroelektrarn, kjer je okolica lepo urejena, ljudje živijo turizem in kmetijstvo imata tu velike koristi. Ko ste prej rekli, gospa državna sekretarka, da je edini odgovor v tem obdobju sonce in veter, vas jaz sprašujem, ali to vi kar tako govorite, kot vam je nekdo rekel, ali v to res verjamete. Ker vemo, da je sonce takrat, ko je, ko ga ni, ga ni, mi pa potrebujemo elektriko tudi takrat, ko sonca oziroma vetra ni. Kar se mene tiče, mislim, da ta zakon ne naslavlja problemov in kot takega ga tudi ne mislim podpreti. Hvala lepa.

Slovenija ima danes precej zanesljivo oskrbo z električno energijo. Mislim, da smo kar dobri. Pokritost porabe za domačo proizvodnjo se v zadnjih petih letih giblje tam nekje med 8 in 15, 17 %, ki so torej vezani samo na uvoz, kar v bistvu ni slabo. Lahko bi bilo boljše, lahko ne. Ampak hočem pač povedati, torej ti večji energetski objekti, ki ste jih omenjali, tako tudi nuklearka, mimogrede, nuklearka kaj dosti ne prilagaja svoje proizvodnje, nuklearka pelje

ti ostali elektroenergetski objekti pravzaprav niso predmet tega zakona, o katerem se danes pogovarjamo. Ta zakon govori o dodatnih dodatnih ukrepih, ki bodo spodbudili in ki bodo omogočili uvajanje v prostor vetrnih elektrarn, sončnih elektrarn, nekaj tudi geotermije,

Deset let smo se v Sloveniji pogovarjali, zakaj recimo ob avtocestah na protihrupnih ograjah nimamo sončnih elektrarn, zakaj jih nimamo na raznih škarpah škarpah ob avtocestah, zakaj jih nimamo nad parkirišči in tako naprej. Jaz ne vem, če se temu reče prisilna solarizacija, če se to uvede, da je kaj takega, da bo pač treba delati v prihodnosti. Za moje pojme to ni nobena prisilna solarizacija. To je samo eden od načinov, kako bomo pospešili uvajanje in odstranili v bistvu tudi administrativne ovire, ampak mislim, da je to državna sekretarka tudi že precej dobro

Če pa bi zdaj mi temu rekli prisilno, pa vas jaz vprašam, mislim, saj tudi na drugih področjih v energetiki imamo neke vrste prisilo. Jaz verjetno danes ne morem več delati novogradnje z navadnimi zidaki in z navadnimi stekli. Zakaj ne? Ker so predpisi o toplotni prevodnosti, pa o fasadi,

Seveda, jasno, da ne, ampak to izhaja iz ukrepov učinkovite rabe energije, tukaj pa iz ukrepov uvajanja OVE. Slovenija je sprejela podnebno strategijo junija 2021, torej v času prejšnje vlade. Ta podnebna strategija seveda opredeljuje, da bo Slovenija do leta 2050 podnebno nevtralna družba. Če želimo to doseči, potem moramo začeti delati tudi resnejše korake na poti k temu, da bomo res lahko to postali. Kaj pa pomeni ogljično nevtralna? To pomeni, da ne bomo več uporabljali

če pa ne bomo uvajali takšnih ukrepov, kot jih predvideva ta zakon, pa ne bomo prišli nikamor. Saj je treba povedati

elektrarne. Ampak namen tega zakona je, da bo se to še pospešilo. Verjetno ste spregledali, ampak prejšnji teden, 22. junija, je Vlada sprejela eno uredbo, ki se imenuje Uredba o naložbeni pomoči za uvajanje energije iz obnovljivih virov. Ta uredba predvideva za 150 milijonov sredstev, za katere bo izveden javni poziv v jeseni

proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in seveda se potem sprašujem, zakaj ste proti takemu zakonu. A potem

tudi proti Zakonu o infrastrukturi za alternativna goriva, bili ste strašni nasprotniki, pa vendar je ta zakon sprejet na prejšnji redni seji in je in je že začel kazati neke rezultate. Tudi to ste verjetno spregledali. Včeraj je bil objavljen nov javni poziv Eko sklada, kjer se spreminjajo subvencije za nakup električnih vozil in se za tista cenejša električna vozila celo višajo, uvaja pa se tudi subvencije za rabljena električna vozila, česar do sedaj v Sloveniji nismo imeli.

Meni to ravno ni najbolj všeč, niti mi ni jasno, zakaj bi ta zakon bil lobističen. V Sloveniji imamo, mislim, da čez 100 podjetij, ki se ukvarjajo z inštalacijo sončnih elektrarn, kot se seveda

To so samo poskusi diskreditiranja nekaterih ljudi, ki so pač z nekimi vsebinami zdaj tukaj povezani, kar se mi pa zdi zelo

Ta zakon je ožji, notri ni hidroenergije, pomenil bo nek dodaten zagon na področju vetrne in sončne energije.

Teorija o tem, da bi v ta zakon morali dati Hidroelektrarno Mokrice, se strinjam, kar je pojasnila že državna sekretarka in je stvar jasna. Tam postopki tečejo in jih je treba speljati do konca na pravi način. Pravi način sigurno ni tak, da izločiš civilno družbo ali pa da izločiš NVO-je, ampak je pravi način verjetno ta, da se bo skozi vse postopke prišlo do ustreznega skupnega konsenza in potem tudi do soglasja, slej ko prej se bo to zanesljivo zgodilo.

mislim, da so bili podani vsi odgovori, kar se tega področja tiče, vsekakor ni predmet tega zakona, o katerem se danes tukaj pogovarjamo, je pa seveda predmet energetske strategije Slovenije v prihodnosti. Kot sem že povedal na začetku, če želimo biti ogljično nevtralni, nam ostanejo za proizvodnjo elektrike samo obnovljivi viri in jedrska energija. To je jasno, ker je to pač tudi brezogljični vir, čeprav ima ene druge posledice. Jasno je tudi, da se izloča premog, jasno je tudi, da se zdaj po veliko bolj pospešenem tempu izloča zemeljski plin, kar so nas naučili dogodki v zadnjem letu, in če bomo želeli to vse nadomestiti, bomo morali delati bolj odločne korake, kot smo jih do zdaj, saj tudi do zdaj nismo spali, ampak treba bo hitreje in več. Danes je bilo omenjeno tudi elektroenergetsko omrežje, tudi to ni predmet tega zakona,

torej: »Če vlada sprejme odločitev o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave, pristojno ministrstvo v odločbo o integriranem uporabnem dovoljenju ali okoljevarstvenem soglasju vključi odločitev vlade o prevladi druge javne koristi.« Tretji odstavek: »Postopek prevlade javne koristi se ob smiselni uporabi prvega do tretjega odstavka tega člena in 101.f člena ZON izvede tudi v drugih postopkih, v katerih se v skladu z ZON in GZ-1 zahteva presoja sprejemljivosti narave, in sicer v primeru negativnega mnenja s področja ohranjanja narave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.« Torej, če bo naravovarstvena organizacija dala negativno mnenje, lahko Vlada izda sklep o prevladi javne koristi. Ne govoriti, torej lahko uničimo naravovarstvene zakone, zakone, če pristojni organ v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja v skladu s 105.a členom ZON ugotovi, da bi morali izdajo naravovarstvenega soglasja zavrniti, torej uničujemo, s tem zakonom povozimo zakone o varstvu narave, torej ne govoriti, da ne spreminjamo. Tudi to, kako je treba s fotovoltaični modeli nadomestiti elektriko. Jaz sem

torej 70 % Slovenije moramo pokriti, da bomo zadostili potrebam energije, da bodo lahko vsi tovornjaki, ki bodo prevozili Slovenijo, napolnili svoje akumulatorje. Nemčija je zaprla jedrske elektrarne, sedaj pa na veliko odpira termoelektrarne. Zakaj se Francija bori proti zaprtju jedrskih elektrarn, zakaj jih Finska odpira?

Sicer sem na začetku vaše replike razumela, da ste bili narobe razumljeni, ampak toliko kot pojasnilo za naprej, ni pa namenjena seveda razpravi na novo. Itak pa bomo odprli še en krog za razpravo, ni nič narobe. Najprej ima besedo mag. Tina Seršen, nato pa bom odprla nov krog. hvala. Jaz se vseeno čutim dolžno dati tukaj nekaj pojasnil, kaj ta zakon v zvezi s prevladami ureja ali ne. Prvo naj povem, da mehanizem oziroma instrument prevlade ene javne koristi nad drugo obstaja že po obstoječi evropski zakonodaji in je že urejen v naši zakonodaji. Drugo, kar bi poudarila, je, da gre enostavno za prepoznanje, da lahko različne tehnologije sobivajo z biodiverziteto, kar veliko držav članic že udejanja tudi v praksi. Prej sem naštela en primer

gre za instrument, ki nam pokaže pot, kako združiti naravo, biodiverziteto, ohranjanje biodiverzitete skupaj z novimi tehnologijami. Poudarjam, ne gre za uničevanje narave, gre za kažipot, kako to združiti.

zakon reče, da postopke prevlade vodi pristojno ministrstvo za okolje, ker je edino pravilno, da se v okviru celovite presoje vplivov na okolje tehtajo različne javne koristi in tako, kot je urejeno v ZON, seveda, narava ne bo nikoli sama proti sebi predlagala prevlade, zato smo s tem zakonom prinesli neko nevtralno polje, kjer se lahko tehta različne interese in se potem odloča, kateri prevlada Kot rečeno, to je že instrument, ki je v obstoječi zakonodaji, spremenili smo samo nosilca, kdo vodi ta postopek. In drugo, kar smo dodali, je, ker je prevlada predvidena samo v integralnem postopku, da se lahko tudi v primeru načrtovanja, kadar ni gradbenega dovoljenja,

Te zadeve smo uredili s tem zakonom, gre za čisto postopkovne stvari in se mi zdi res zloraba, da se grozi in straši ljudi, da bomo na podlagi tega zakona kar nekontrolirano pozidavali vse povprek oziroma izvajali prevlado javne koristi energetike nad naravo. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Odpiram prijavo. Izvolite, prijavite se.

da, se strinjam, da je tudi to dober argument, ampak zakaj potem te prevlade javne koristi ne damo v druge zakone in omogočimo gradnjo tudi drugih pomembnih infrastrukturnih objektov, tudi drugih zadev? Zakaj ne damo prevlado javne koristi, ne vem, pri gradnji železnic, cest in drugih pomembnih infrastrukturnih objektov, ki jih Slovenija potrebuje? Zakaj samo v tem zakonu? To je torej samo zato, da se bo nekomu omogočilo, da bo lažje prišel do nekega gradbenega dovoljenja in lažje postavil določene objekte. objekte. Ne govoriti, lahko pride, seveda, če boš imel kapital in tako naprej, boš lahko dosegel tudi to, da ti bo potem Vlada, seveda, če si še bolj pod vplivom energetskega podjetja, iz katerega tudi izhajate,

Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, hvala za dano besedo. Lep pozdrav poslankam in poslancem, obema državnima sekretarjema s sodelavci! Pred nami je Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v drugi obravnavi.

in seveda smo s kolegicami in kolegi v opoziciji na vse stvari, o katerih danes tudi opozarjamo, pa to drži, da jih ni v tem zakonu, zakonu, opozarjali, govorili, govorili, govorili, stokrat, ampak na žalost, kolegica, predvsem pa tisti, ki ste ta zakon sestavljali, smo bili neslišani, zato tudi danes to ponavljamo in mi verjemite, da bomo to še večkrat ponovili, ne glede na to, ali to piše v tem zakonu danes v drugi obravnavi ali ne piše. S kolegom poslancem iz Svobode sva bila, mislim, da v mesecu aprilu, na eni konferenci ob predsedovanju Švedske, v Stockholmu, na temo energije. Dvodnevna konferenca, ki je bila zelo zanimiva, pa tudi poučna. Kaj je bilo tam slišati od vseh predstavnikov držav, ki sestavljajo Evropsko unijo? En skupni problem, ki ga imamo vsi, to je zelo velika cena energije. To je dejstvo, tega se vsi zavedajo, to je boleče za vse članice. Kako pa to ceno energije zmanjšati, predvsem pa v katero smer iti z novimi viri, so pa v Evropski uniji povsem različna stališča.

veliki prednosti, kar se tiče sonca. Skratka, ko poslušaš tako strokovnjake kot tudi politiko v Evropski uniji, je dejstvo, da imamo povsem različna stališča, kako kako se lotiti energije v prihodnosti. Sam nisem strokovnjak, mislim pa, in to tudi velikokrat slišim od katerega strokovnjaka, tako v Sloveniji kot tudi širše,

vnašamo v Republiki Sloveniji, pa tudi v članicah Evropske unije. To je moje mnenje. Naj se zdaj dotaknem tega zakona, o katerem

dotika, tako gospodinjstev, gospodarstva, skratka na vsakem področju, na katerega stopimo, je pomembna električna energija. Naj tudi povem, da od povem, da od kolegov poslancev na nobeni seji, ko smo govorili o tem zakonu, nisem zasledil, da je nekdo proti soncu oziroma obnovljivim virom,

da bi v ta zakon vnesli še kaj več. Zakaj to govorim? Zato, ker se ta tematike dotika, še enkrat ponavljam, vseh Slovenk in Slovencev. Zdaj

Pa to drži seveda tako za koalicijo kot tudi za opozicijo, takrat, ko tistim, ki nam narekujejo tempo nekega zakona, paše, po domače rečeno, da gre zakon čim prej v v končni cilj, takrat največkrat preslišimo Zakonodajno-pravno službo, takrat, ko nam pa mogoče godi, da bi nekemu zakonu stopili na pot, ga mogoče ustavili, takrat pa Zakonodajno-pravno službo

mene pri tem zakonu najbolj skrbi oziroma imam nek slab občutek, sam nisem proti soncu, sam nisem proti vetrnim elektrarnam, sam nisem proti obnovljivim virom, če lahko to zaokrožim,

državna sekretarka, ki ste na čelu stroke, ljudje, ki so ob vas, saj vseh ni tukaj, saj niso prišli na ministrstvo z vami,

da bo brez madežev, nobenega ne bomo sprejeli. Za zakon, ki ima pa veliko madežev na papirju, je pa prav in to se mi zdi prav kot politiku, ko gledam na stroko, da se stroka oglasi. mislim, da ni težava, če bi ta zakon šel v veljavo, ne vem, mesec kasneje ali dva meseca kasneje, bi pa bilo pozitivno za energetsko težavo, ki jo imamo v Sloveniji,

Da počasi zaključim, ker imam pomisleke, tudi sam sem poslušal veliko strokovnjakov v Premogovniku Velenje, koliko imamo premoga na zalogi, za koliko let, jaz ne vem, se ne spomnim, mislim, da še za ne vem

da smo neenotni, kar se tiče Evropske unije na področju energetike, da gre preveč držav članic vsaka svojo pot, pot, da v Državnem zboru sprejemamo zakon, ki ima madeže. Na te madeže ne opozarja samo opozicija, na te madeže opozarja stroka, Zakonodajno-pravna služba, seveda tudi tisti deležniki, ki nas spremljajo od zunaj. Skratka, sam bi si želel, spoštovani, da ko sprejemamo pomembne zakone, ki se dotikajo

na ravni Evropske unije. Slovenija je bila leta 2019 med vsemi državami Evropske unije zadnja, zadnja po deležu proizvodnje električne energije skupno iz sonca in vetra. Meni se zdi, da vedno, ko smo nekje v ekstremih in če smo zadnji, definitivno smo, je čas, da vsaj preučimo področje. zakon, ki ga imamo danes pred nami, je v bistvu produkt ravno tega. Druga statistika, delež rabe obnovljivih virov energije se je v Sloveniji od leta 2005 do 2020 povečal najmanj med članicami EU, spet najmanj od vseh. Povprečje EU je 20 %, mi pa smo prišli na zgolj 5 %. Jaz nisem iz energetike, moja povezava z energetiko je samo to, da vsak mesec plačam položnice, ampak ko vidim take statistike, se mi svita, zakaj bi imeli zakon, v katerem prav posebej naslavljamo prav energijo, ki jo lahko dobimo iz vetra in sončne energije. In mislim, da je danes med razpravo državna sekretarka večkrat to dobro obrazložila, ne samo glede na te statistike, ampak tudi glede na projekcije za potencial, ki ga predvidevajo na ministrstvu. Protiargument, ki sem ga slišala od opozicije, posebej na začetku teh razprav, je bil, da kolega poslanec misli, da je potencial v hidroenergiji. Ne vem, no, to meni ni ravno nek močen argument. Na eni strani tehtamo raznorazne projekcije, ki so narejene strokovno, kam bomo res osredotočili tiste napore, da bomo čim hitreje dosegli razogljičeno družbo, na drugi strani pa je seveda korektno, da kritično razpravljamo, ampak je pa samo nek dvom in nobenih podatkov, ampak nekdo pač misli, da je potencial tam, brez podlage. Jaz sem vesela, da se ukrepi na državni ravni, vsaj do zdaj, odkar je nastopila nova vlada, ne sprejemajo na podlagi tega, ker pač nekdo misli, da bi bilo tukaj nekaj dobro, ampak da so nam priložene neke projekcije. To je seveda pravilno in odgovorno tudi do nas poslancev. Še bolj me je pa zmotila tista razprava na začetku, pa moram pohvaliti kolege iz opozicije, potem se je izboljšala, mislim, da je kolega spet, na žalost, poskušal izrabiti

Ne bi se spuščala v to debato, ampak ravno zaradi tega sem se spomnila, kdo je pa tista oseba, ki jo jaz poznam, ki je skorajda, bi rekla, najbolj pozorna na ohranjanje narave in jo skrbi za prihodnost, najbolj je dosledna pri ločevanju odpadkov, to je moja babica. Meni se zato zdi zelo podcenjujoče, da se slika, kot da je edini interes upokojencev, da jim višamo pokojnine. Tako kot je kolega Podkrajšek pred mano izpostavil, je razogljičenje naše družbe in prehod na obnovljive vire energije v interesu vseh nas, tudi upokojencev, to je naša skupna zgodba in tukaj zdaj polemizirati in poskušati deliti ljudi na takih populističnih ukrepih, se mi zdi neprimerno. Naslednja stvar, na katero se moram odzvati, pa je glede predlaganih rešitev, na kar je dobro opozorila državna sekretarka, da je bila med postopkom možnost predlagati rešitve, tiste, ki jih nismo bili pripravljeni spremeniti. Z argumenti glede hidroenergije in biomase je državna sekretarka dobro povedala, da pač kot prvo zakonske podlage ne potrebujemo, ampak se morajo odviti postopki na ravni podzakonskih aktov na ministrstvu, in da pri biomasi ne gre za enake ovire pri umeščanju. Poleg teh dveh bi seveda lahko predlagali raznorazne amandmaje, s strani stranke SDS pa sem slišala, da je njihov predlog za spremembo, da se zakon umakne, da zakona ni. Vesela sem, da nimamo več take politike, da nimamo več takih prioritet, da se zakon umakne, zakon se bo umaknil in bomo reševali na podlagi nekih prepričanj posameznikov, ne na podlagi analiz, kje imamo dejansko potencial, da čim hitreje naredimo zeleni prehod. Zadnja misel pa je glede te bojazni, da bodo imeli ljudje pripombe glede tega zakona. Vedno, ko delamo neke pomembne korake naprej, delamo neke pomembne spremembe, ki bodo imele vpliv na našo prihodnost, bodo imeli ljudje pripombe. To je pravilno. Meni se zdi od odgovorne politike prav, da takšne korake, seveda ob ustrezni informiranosti, tudi dela, da se ne zateka samo k všečnim ukrepom, recimo k deljenju raznoraznih dodatkov,

Ravno zato je bil ta zakon vložen po rednem postopku, da ste imeli tudi vi iz opozicije, tako kot mi v koaliciji, ki imamo mogoče še več teh priložnosti, priložnost zastaviti vprašanja, dobiti odgovore, ravno zato, da bomo lahko to komunicirali ljudem, ker tisti ukrepi, ki so dobri, sami ste rekli, da niste proti sončni in vetrni energiji, morajo biti pravilno skomunicirani, da bodo lahko čim bolje sprejeti tudi v naši družbi in bomo lahko skupaj šli naprej.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, predvsem pa vsem z ministrstva! Zdaj je že kar malo težko začeti tole, tako kot je rekel kolega Podkrajšek, vsaj stokrat smo že vse slišali. Če bi naštel ure, da smo imeli prvo branje v DZ, potem 7. 6. sejo odbora, ki se je nadaljevala zato, ker je trajala tako dolgo, potem še 14. 6. in ta zadeva se kar suče, iste besede. Kaj pa je tema vsega tega, kar se tiče opozicije,

omogoča, zakaj ta zakon sploh potrebujemo. Slovenija je zavezana dosegati cilje glede deleža obnovljivih virov energije v končni porabi, ki je določena tudi s strani Evropske unije in je za nas zavezujoča. Cilj glede deleža obnovljivih virov v končni porabi za leto 2020 je bil določen, 25 %, in, jasno, nismo ga dosegli. Delež energije, pridobljene iz sonca in vetra, je v skupni proizvodnji elektrike v drugih državah Evropske unije bistveno višji kot pri nas v Sloveniji. Pri nas je delež nekje 2,2 %, v nekaterih evropskih državah pa presega tudi 40 oziroma 50 %. Veljavni cilj – toliko, da se malo zamislimo glede tega – za leto 2020–2030, h kateremu se je Slovenija tudi zavezala, znaša 27 %, vendar smo se z drugimi državami članicami na ravni Evropske unije že zavezali k bistveno višjim podnebno-energetskim ciljem. Vse države članice so zdaj v procesu prenove svojih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in pričakuje se, da bomo ob trenutni dinamiki investicij skupaj na ravni unije bistveno presegli že dogovorjen 42,5-odstotni cilj OVE do leta 2020–2030. Od Slovenije Evropska komisija pričakuje bistveno višji nacionalni prispevek obnovljivih virov energije, naše potenciale ocenjuje nekje med 40 in 45 %. 45 %. Brez konkretnih sprememb nacionalnega pravnega reda in praks, eden izmed teh je tudi ta zakon o načinu, kako vodimo postopke umeščanja, tega dviga, jasno, ne bomo mogli doseči in in ta zadeva bi lahko državo stala na desetine milijonov evrov letno, saj bomo morali ta manko dokupovati prek statističnih prenosov držav članic, ki so boljše v doseganju teh ciljev. ciljev. Kaj je v bistvu ključen cilj tega zakona o uvajanju OVE v prostor? Cilj je v bistvu prispevati k pospešitvi postopkov za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn. To je osnova. In zdaj še malo o samem zakonu. Predpisuje določitev tako imenovanih potencialnih prednostnih območij za sončne in vetrne elektrarne, ki bodo na podlagi študije prepoznana kot primerna za njihovo hitro postavljanje in na katerih bodo postopki tekli hitreje kot pri običajnih. Določa tudi predpisana prednostna območja za postavitev sončnih elektrarn, to so na primer večje strehe, zaprta odlagališča, energetska in prometna infrastruktura, na kateri bo olajšana postavitev ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. Predlog zakona bolje ureja pristojnosti glede postopkov prevlade javne koristi in zvišuje mejo za izvedbo predhodne presoje vplivov na okolje za sončne elektrarne, ki je sedaj postavljena prenizko in je v primerjavi z drugimi državami evropske skupnosti skupnosti bistveno nižja. Med drugim predlog zakona predpisuje obvezno načrtovanje sončnih elektrarn ob izgradnji prometne in energetske infrastrukture, določa dolžnost občine, da obravnava pobudo za pripravo oziroma spremembo prostorskega akta za namen postavitve večje vetrne ali sončne elektrarne in rešuje situacije, ko nekateri investitorji zasedajo prostor drugim investitorjem. Predlog zakona je tudi eden od reformnih mejnikov za črpanje sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Tega do zdaj noben od vas ni niti izgovoril, je bilo nepomembno. Z vojno v Ukrajini pa se je jasno pokazala še dodatna nujnost prehoda na obnovljive vire energije, in to je samooskrbnost. Glede na to da Slovenija nima lastnih virov nafte in plina, je delovanje države pretežno odvisno od uvoza energentov, kar se je v zadnjem času pokazalo kot izjemno zaskrbljujoče, z velikim negativnim vplivom tako na konkurenčnost gospodarstva kot na energetsko revščino. To težavo je mogoče rešiti ali vsaj omiliti samo z izgradnjo lastnih novih proizvodnih kapacitet v najkrajšem možnem času in edine elektrarne, ki lahko to dostavijo, so sončne in vetrne elektrarne, ki se zaradi karakteristike razpoložljivosti tudi odlično medsebojno dopolnjujejo v zagotavljanju razpoložljive energije. Toliko, da smo se malo

GEN-I je samo eno podjetje izmed njih, je pa res, kar sem že stokrat ponovil, da je pionir, ki je leta 2016 začel z elektrarnami za samooskrbo, vsa ostala podjetja so sledila kasneje, zdaj so nekatera celo večja in tako naprej. In kaj je bistvo teh podjetij, da tako radi govorite o teh podjetjih? To so zelena delovna mesta, to so izvajalci in tisti, ki delajo. To so zelena delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Tega ni noben izpostavil. In ta del je tudi nek del koalicijske zaveze, ki jo imamo, višja dodana vrednost in zelena delovna mesta, to je eno. Zakonodaja, jasno, vsekakor zakon mora biti, ker vemo, da je brez zakona, kakorkoli zakonodajno ni rešeno, je anarhija

za infrastrukturo in je imel vedno nastope, sonce na vse strehe. S takim veseljem je to poudaril, sicer do tega nismo prišli, zdaj, ko se uvaja ta zakon o obnovljivih virov, pa v bistvu govorimo hidroelektrarne, hidroelektrarne, hidroelektrarne. Vse je super. Tudi hidroelektrarne so pomembne. Samo toliko, da se zdaj vrnem na te hidroelektrarne,

drug teden sem povabljen na [dogodek], v bistvu je projekt umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi, ker to se tiče tudi Zasavja, od koder tudi izhajam, in sem vabljen, ker HSE organizira predstavitev umeščanja teh hidroelektrarn na srednji Savi. Jaz ne vem, zakaj bi bil klican, če je to brez zveze, če to stoji in se nič na tem ne dela. Da ste tudi s tem seznanjeni … Potem imamo tu naslednjo stvar, recimo kolega Kosi, vpliv na podnebne spremembe, ja, zdaj ga pa spet ni. Vpliv na podnebne spremembe. Jaz imam to nesrečo, da takrat, ko jaz govorim, nobenega tistega, ki bi ga rad malo nagovoril, ni, da bi mu lahko repliciral. Kolega Kosi je omenil vpliv na podnebne spremembe. Kdo pa smo? Dva milijona nas je. Če postavimo 100 tisoč sončnih in vetrnih elektrarn, to ne bo nič zmanjšalo vpliva, govorimo o tem spopadu z okoljskimi podnebnimi spremembami, ki so zdaj res kritična zadeva. In nas ni nič, nas je dva milijona. Potem pa se tudi tako zmenimo,

gospod Kos ima verjetno kitajski ali ameriški telefon ali karkoli. S tem mi podpiramo tiste države proizvajalke. To je jasno. Če so kitajski in če delajo,

da bi enkrat čutil, kaj pomeni ta potencial, to veselje, ko se nekaj dogaja. To je podjetje z res inovativnimi rešitvami in to dokazuje z večanjem zaposlenih, zelenih delovnih mest in vsega ostalega, kar gre tukaj zraven, točno tako kot mora iti.

20 let. In zdaj morate zastopiti. Enkrat je bil minister, pardon, se opravičujem, še to. To pomeni, da bi morala biti Slovenija že rešena, ko je bil minister. V glavnem, gospodarstva ni videl. In zdaj gremo naprej. On je najbolj pameten, kar se tiče uvajanja teh, sicer ga vsebina niti ne zanima, ampak kako to, da je tudi za NEK2, kako lahko neko lobistično podjetje v povezavi z

Kolega Černač je pa pravnik in zdaj je najbolje, da pravnik pove, kako se bo umeščala jedrska elektrarna in koliko bo stala in kje bomo kupili panele, najbolje, da je to pravnik,

ne bi smel to videti kot problem, ampak ker je pravnik, bi moral preučiti evropsko okoljsko zakonodajo in potem dati neko rešitev.

poseben profesor retorike, super za nagovarjati svojo druščino, ki jo imajo, ampak za neke normalne ljudi pa mislim, da ste toliko pametni, da veste, da ne gre tako enostavno. Te stvari sem hotel izpostaviti, te prisilne solarizacije in tako naprej. Hvala bogu, da je bila izpostavljena tudi 6-megavatna sončna elektrarna v Brežicah, hvala bogu. Ta projekt je že potekel in super, da je zaživel in še veliko več jih bo z uvedbo tega zakona. Prisilna solarizacija. Na koncu bom pa pokazal še par slik, ker to imam pa po kolegu Grimsu tamle. Sončne elektrarne na parkiriščih, to je prisilna solarizacija. Pariz, Francija, vsi so delali, Zagreb, Hrvaška,

imam milijon teh slik, ampak tista na koncu, kar se tiče teh elektrarn na registriranih arheoloških Evo, Pompeji, Italija. / pokaže zboru/ Streha je narejena s sončnimi paneli, ki izgledajo kot strešniki. No, do tja še niste prišli, ampak vam danes pokažem. Res, tudi to obstaja. Kdo pa je rekel, da take ne bomo montirali.

takole – zakon, ki je pred vami, je le delček mozaika, ki ga moramo sestaviti in sestaviti ga moramo hitro, če želimo, da naša generacija čez deset ali dvajset let še živi na planetu, ki ga poznamo danes.

ne morejo voziti po cesti in tako naprej, to pa ni javna korist. Vsak dan se vozimo uro in pol od Trojan do Ljubljane, pa dvomim, da bomo, če bomo v javno korist napisali zakon, ki bo rekel, da bomo nujno zgradili tretji pas ali pa razširili cesto, nujno zgradili avtocesto, še en obroč okrog Ljubljane, takrat pa ne bo javna korist. Javna korist bo samo za fotovoltaične module. Pa lepo vas prosim.

To pa ni javna korist. Takrat bomo rekli ne, takrat pa naravovarstveniki ne pustijo, a za fotovoltaične module bomo pa tudi naravovarstveno soglasje izenačili in rekli, to pa ni javna korist, tako kot smo rekli, da zaradi ohranitve metulja ne bomo pustili kmetovati in kositi trave.

Hvala za besedo, predsedujoča. Po tej razpravi se človek vpraša, ali pristopiti s humorjem ali malo bolj resno, raziskovalno. Sonce.

Torej, naša naloga je, da posodobimo svoje tehnologije, da se ukvarjamo s tem, kako bomo pri tem bolj uspešni. Z energijo sonca so se začeli ukvarjati že v 19. stoletju, prve sončne fotovoltaike leta vetrna 1927, to pomeni skoraj 100 let nazaj. Pa vendar smo v razvoju marsikje zastali. Tudi naše razvojne zamujene priložnosti,

potem se pobotali za 100 milijonov manj in tako dalje. V glavnem, izgubljene stvari. Gremo nazaj. Zakaj je pomembno, da sprejmemo tak zakon? Umeščanje teh energetskih projektov v prostor, tja, kjer je potrebna in pomembna smiselna uporaba le-teh, je bilo omenjeno že s strani kolegov – parkirišča, škarpe, protihrupne ograje, pa še marsikateri drugi objekti.

Konkurenčna prednost so pa vsekakor nove tehnologije, ves svet gre v to smer, izkoriščata se sonce in veter. Imamo še eno težavo, mi se pogovarjamo o obnovljivih virih energije, pa mislim, da bi že tu morali ločiti, da sta sonce in veter neskončna vira energije, voda in ostali viri so pa obnovljivi viri energije. Neskončni vir energije pač pomeni, da za njega, kako ga ulovimo, ni treba niti plačati, mislim, da je tudi tu problem lobijev, ki jih izpostavljate, da ne more nihče mešetariti z indonezijskim premogom, z uranom, ker ne vemo, kam bi dali osiromašen uran, pa ga dajemo v raznorazne projektile in potem po vojnih območjih rešujemo še ta balast, ki se ga drugače ne znamo rešiti. Tako, da nas na področju energetike čaka veliko izzivov. V Pomurju in na Štajerskem imamo visok geotermalni potencial in tudi tu, če bi znali z boljšo tehnologijo smotrneje izkoristiti ta vir, je verjetno priložnost za našo regijo. Razpršeni viri energije. Definitivno ne moremo vseh virov obravnavati enako, zato potrebujemo take specialne zakone,

električnih avtomobilov. Tudi v preteklosti so že bili električni avtomobili, pa so jih izgleda fosilna industrija in lobiji uspeli ustaviti, konzervirati in se niso uporabljali. Tako se moramo vprašati, kakšne lobije imamo za vratom, ko se pogovarjamo o teh temah. Cena energije.

in koliko stane vsa surovina, koliko stanejo investicije, proizvodnja, distribucija te energije. Mi imamo težavo predvsem v skladiščenju energije in tu bomo morali razviti nove tehnologije. Zelena delovna mesta z dodano vrednostjo so bila 20, 30 let nazaj zgolj debata raznoraznih okoljevarstvenikov, pa kakšne manjše zelene stranke, ki tako ali tako v svetu nikjer niso močne, so pa postale realnost v zadnjih 10, 20 letih. Želel bi si, da odgovorno umeščamo zadeve v prostor, da imamo za to tudi zakonodajo smiselno urejeno, da se ne lovimo v raznoraznih postopkih, zato tudi sedaj, ko se pogovarjamo o nekih velikih megalomanskih projektih, ki naj bi bili po nekih prognozah zgrajeni celo leta 2047, se pa vprašam, kaj bomo takrat že imeli drugega na voljo, od vodikovih tehnologij, fuzije in še kaj, pa verjetno takrat tudi to ne bo potrebno. Ta zadeva pa je zdaj potrebna, gremo v korak s časom. Jaz verjamem, da bomo v tem času doživeli še razvoj teh tehnologij, da bodo izkoristki boljši in bomo za zajem teh različnih virov energije potrebovali tudi manjše površine in bo verjetno tudi na področju obnovljivih virov, pa seveda učinkovite rabe energije, prihodnost bolj svetla. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolega Danijel Krivec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Bilo je kar nekaj zanimivih razprav kolegov iz Svobode, ki pač zagovarjajo ta zakon, ker ga morajo, ker je njim pisan na kožo. Najprej pa nekaj dejstev. Prej je kolegica Lucija Tacer govorila o tem, da smo zadnji pri energiji sonca in vetra, ampak mi smo zadnji glede obnovljivih virov energije. Normativ govori o 25 %, ki jih moramo zagotavljati, mi smo na 24 %. To, da smo najslabši pri sončni in vetrni energiji, je danost prostora. Ne mi navajati Španije, Francije, Nemčije in tako naprej. ki si je šel pogledat polja vetrnih in sončnih elektrarn v Španiji, ima verjetno občutek, da niso primerljiva z našim območjem, z našim načinom poselitve, z našo velikostjo in tako naprej, z našo, bi rekel, naravno danostjo, tako da je ta podatek čisto brezvezen. Ali smo prvi ali zadnji, nihče nas ne more prisiliti, če nimamo danosti, da bomo v tistem delu imeli v večji meri obnovljive vire. Imamo pa jih Vodna energija je tudi posledica sončne energije. Ne vem, kaj ste prej govorili o tem, da je sonce brezmejno in tako naprej. Saj sonce poganja tudi kroženje vode v naravi in vse.

Vodna energija pač to zagotavlja. Drug podatek, do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji nameščenih približno 31 tisoč sončnih elektrarn

beri drugače, skoraj 800 megavatov inštalirane moči fotovoltaike. Vi pa govorite, da potrebujemo na vrat na nos zakon, ki bo omogočil neko gradnjo, ki se ves čas dogaja. Ali ste poslušali podatek? 800

Jaz nisem pravnik, bil sem sošolec vašega predsednika v nekem trenutku na Fakulteti za elektrotehniko, tako da govorim o številkah, ki so preverljive, in vi boste zdaj v 10 letih s tem zakonom to nadomestili. Sami veste, da je problem fotovoltaike procent izkoriščenosti, zalogovniki in tako naprej. In ne se hecati z nami, saj kakšno matematiko smo pa tudi mi v življenju že poskusili in tudi vemo, kako v naravi zadeve stojijo.

Pa ne se hecati, no. Kot pravite, obnovljivi viri, v naslovu je zakon o obnovljivih virih, ampak vsi ugotavljate, da ne obsega vsega. Hvala bogu, z amandmaji gre noter termalna energija oziroma vrtine. v zadnjih 10 letih se je na področju fotovoltaike investiral približno stokratnik tega, kar se je investiralo v obnovljivi vir, v vodno energijo. Vam to kaj pove? Pa vi še vedno govorite o tem, da smo zadnji, da moramo tako kot Španija in Belgija, ki je neka ravninska država, izkoriščati veter in sončno energijo, ob tem, da imamo mi zaradi sonca, ki sije in dela, dela, bi rekel, krožno zgodbo na vodotokih, možnost, da izkoriščamo energijo sonca, ki je uskladiščena v vodni energiji. Pa tega nočemo. Ali veste zakaj? Zato, ker so pri tehnologiji, ki se dotika izkoriščanja vodnega potenciala, to domači resursi, to je zaokrožen ciklus v Sloveniji, od proizvodnje določenih segmentov do gradbeništva in tako naprej. primeru fotovoltaike ste pa sami govorili o tem, kako je to izredno dobičkonosen posel za uvoznike, prodajalce in tako naprej. Ampak očitno to še ni bilo dovolj. Treba je še z zakonom omogočiti, da bomo to na vso silo umeščali v prostor, ob tem, da podatki jasno govorijo,da imamo tega v smislu inštalirane moči že zdaj več, kot imamo nuklearne energije. Prej je bilo govora o Mokricah, zakaj nismo poskrbeli, da bi prevladal javni interes za to, da ta elektrarna končno začne obratovati. Ne boste verjeli, na začetku mandata ste ukinili neke zakone, ki so govorili o tem, da mora v primeru določenih posegov v prostor tisti, ki izkazuje interes, zagotavljati oziroma izpolniti določene pogoje. Takrat je bilo govora o tem, da mora imeti 50 članov, da mora biti registriran najmanj eno leto, da mora imeti nek promet, neko registracijo in tako naprej. Vi ste to odpravili. Ponovno ste odprli prostor za trojke in v Mokricah se je ponovno pojavila trojka, ki je sprožila postopek v smislu upravnega spora glede tega. Zato ne govoriti, da mi ne znamo urediti, da si naj pogledamo primerljive prakse iz drugih držav, smo si jih pogledali in smo zato tudi na pravi način pripravili zadeve.

gradijo. Če pa vi želite povoziti obstoječo zakonodajo, je pa to velik problem. Vi govorite o primerljivih praksah po Evropi. Ni čisto tako, kot vi razlagate, tudi tiste slike, ki so bile prej, tam ni prisilne solarizacije, tam so določene spodbude, ki jih pač trgovci in tisti, ki imajo te prostore, izkoristijo, ni pa to zapisano v zakonu, da je to obveza. To pa ne drži.

električne energije, ki jo mi potrebujemo. Nuklearka, mi koristimo samo polovico, se pravi približno 340 megavatov, proizvaja pa več kot tretjino energije za Slovenijo. Vam ti podatki dajo kaj misliti ali ne? Jaz nisem proti sončnim elektrarnam, niti proti vetrnim, ampak na silo umeščati v naš prostor, ki ni primerljiv ne z Belgijo, ne s Španijo, ne s Francijo, je pa posilstvo prostora in to boste naredili in želi boste velik odpor ravno pri tistih, ki vas zagovarjajo in zaradi katerih ste spremenili nekatere zakone, in ko se pojavijo trojke, se bodo pojavile tudi, če bo te projekte vodila

industrije, ampak jaz grem stavit, da danes sončna industrija v Sloveniji zagotavlja vsaj desetkrat več delovnih mest kot jih naša hidro industrija.

nekaj stvari bi želela odgovoriti že od poslanca Podkrajška naprej, pa bom mogoče začela s tem, kakšno strokovno pot je prehodil Naj samo spomnim vse v dvorani, ker je res težko danes sprejemati oziroma si pustiti očitke o nestrokovnosti, ker na to ne pristajamo. Več kot eno leto je, kar smo na ministrstvu začeli s pripravo tega zakona. Ko smo začeli pripravljati zakon, smo pobrali vse znanje, ki ga imamo v hiši in smo vse strokovno vedenje, izkušnje, vse smo posedli in smo zdraftirali neko prvo verzijo zakona, ki je šla za 30 dni v javno obravnavo.

zakon v Državni zbor, za katerega lahko trdimo, da je pripravljen strokovno in odgovorno. Res je, da je zakon izjemno kompleksen in izjemno zahteven, zato smo seveda, ko smo dobili mnenje Zakonodajno-pravne službe, nekatere predloge z veseljem sprejeli, ker so služili izboljšavam, na tiste, s katerimi se pa nismo mogli strinjati, smo pa tudi formalno odgovorili. Njihovi pomisleki, torej pomisleki Zakonodajno-pravne službe, so bili naslovljeni z uradnim odgovorom ministrstva in s pravnim mnenjem, ki je strokovno, pravno strokovno in tehnično strokovno, kar je morda določenim drugim pregledovalcem umanjkalo, pa tudi z amandmaji. Tako, da zavračamo pavšalne trditve, da je potencialno neustaven ali da se kar sklicujemo na neko neustavnost pri členih, ki sploh ne posegajo v ustavno varovano kategorijo in podobne zadeve, na to ne pristajamo. Menimo tudi, da je pot, ki jo je ta zakon prehodil v zadnjem letu dni, torej v 13 mesecih, res dokaz, da je bil pripravljen pripravljen strokovno in da je bilo v to vloženo kar nekaj strokovnih pomislekov. Veliko je bilo govora Dejstvo je, no, analize kažejo, da sta potenciala oziroma naravni danosti Slovenije sonce in veter. Če pogledamo številke za samo velike elektrarne, govorimo o virih, ki so nad določeno površino,

ohranjati neko tradicijo ali pa tradicionalni pogled na to, kaj so obnovljivi viri energije, ampak naši naravni danosti sta veter in sonce in to je neizpodbitno strokovno dokazano skozi analize, ki so bile narejene ob upoštevanju vseh omejitev, ki jih imamo v prostoru. Tudi zato ministrstvo ni nikoli skrivalo, tudi Vlada ne, da je zakon strogo namenski. Danes velika večina obnovljivih virov energije, ki jih imamo v domači proizvodnje električne energije, prihaja od hidrovira, to je dejstvo, zato ker je že več desetletij prisoten v našem prostoru in ga uporabljamo, ampak vetra in sonca pa ni. In ta razvojni zaostanek, ki ga imamo glede na vse druge države članice, je treba nekako nadoknaditi in ta zakon je eden od koščkov v mozaiku, ki ga moramo zložiti, in upam, da bo ugledal tudi pot naprej. Skratka, treba se je zavedati, da hidrovir danes trči ob cel kup enih omejitev, ne samo pri nas, ampak tudi na ravni Evropske unije. V taksonomiji ni prepoznan kot trajnostna naložba, trči ob tako imenovani kriterij »do no significant harm« oziroma ne škoduj bistveno. Cel kup je enih omejitev, kar se tiče naravovarstvenih zadev, in siliti oziroma poudarjati, da je hidro, hidro, hidro tisto, kar bo naša pot naprej, je napačno izhodišče. Prepoznajmo številke, prepoznajmo, kaj še nismo naredili v preteklosti in dajmo iti po tej poti. Veter in sonce, to sta naši naravni danosti. Gospod poslanec Podkrajšek se je spraševal tudi glede tega, da ni jasne vizije, kam pot pelje naprej, ko gledaš druge države članice.

Ampak zakaj so obnovljivi viri energije različni? Če pogledamo sonce in veter, to sta popolnoma različni vrsti energije, ki se idealno dopolnjujeta, veter piha ponoči, pozimi, jeseni, sonce sije

popolnoma razogljičeno elektriko že danes in nekatere države članice se tega že poslužujejo in to je treba prepoznati, da gre za komplementarni vrsti energije in da imamo obojega dovolj v tej državi in v to moramo zagristi. tudi obveznosti glede sončnih elektrarn na strehah. Ponovno poudarjam, kar sem že povedala in kar smo tudi v predhodnih razpravah poudarjali, če imamo že pozidane površine, je edino smiselno, da skupaj s tako imenovanimi korenčki, to pomeni skupaj z mehanizmi, ki jih država že ima pri tem, da spodbuja investicije v razogljičenje, da da se lotimo tega, da izrabimo že pozidane površine. Nismo prvi, ki bomo v to zagrizli, cel kup držav članic že ima uveljavljene obveznosti glede tega, na parkiriščih, na obstoječih stavbah. To To je mehanizem, ki ga zdaj prinašamo v našo zakonodajo, čaka nas tudi ob spremembi nove direktive, ki prihaja. Ta obveznost prihaja in se ji ne moremo izogniti, ker je edina smiselna. Edino smiselno je, da če že imaš pozidane površine, da jih uporabiš še za kaj drugega kot samo za nek strog namen. Recimo, če imaš parkirišče, boš dobil več pozitivnih učinkov, če boš na tem istem parkirišču investiral še v sončno elektrarno in država bo to tudi spodbujala in ima že danes mehanizme, s katerimi to spodbuja. Morda samo še zaključek, glede na to, da je bilo kar veliko govora tudi o ceni električne energije. Treba je povedati, da verjetno cena električne energije nikoli ne bo več tako nizka, kot je bila v prejšnjem desetletju, ampak ne zaradi zelenega prehoda, prejšnja cena električne energije tudi ni omogočala nobenih novih investicij v nove proizvodne kapacitete, zato smo se pa znašli tam, kjer smo se znašli lani, ko je bila kriza razpoložljivosti po celi Evropski uniji in smo imeli velik manko elektrike. Tista cena prav tako ni omogočala zelenih investicij, ni omogočala razogljičenja. Verjetno se še komu drugemu v tem prostoru zdi praktično noro, da sem za telekomunikacije v preteklem desetletju plačevala dvakrat več na računu, kot sem plačevala za električno energijo. Nekaj v sistemu ni bilo pravilno nastavljeno ta čas je zdaj pač minil. Dejstvo je, da nas čaka desetletje nekih volatilnih cen električne energije, predvsem pa moramo pri tem poskrbeti za to, da bomo ščitili najšibkejše, s tem, da jim bomo pomagali, s tem, da jim bo država dajala pravilne spodbude za to, da bodo čim manj prizadeti, to pomeni investicije v energetsko učinkovitost oziroma bolj učinkovito rabo energije, investicije v sončne energije ali pa v samooskrbne skupnosti.

da bo država ščitila tiste ljudi in vse mehanizme moramo usmeriti v to, da bomo to dosegli in hkrati šli naprej po poti razogljičenja. Ker to je edina pot naprej, drugega ni. drugega ni. Sicer razumem pomisleke, ampak si vseeno želim, da bi obravnava zakona v Državnem zboru dobila čim širšo podporo, ne zato, ker imate pomisleke, kaj vse ne vključuje, ampak zaradi tega, ker veste, da je to edina prava pot za to državo naprej. Hvala.

Govorite, da ste eno leto obravnavali ta zakon in je bil preštudiran, ampak evo, na koncu geotermalno energijo v Državnem zboru umeščamo z amandmaji. Toliko o tej stroki, da ne bo pomote. Nič nimam proti, ampak vaša dejstva in dejanja zdaj v Državnem zboru demantirajo to vseznalstvo in stroko. Rekli ste, cena energije. Saj vsi vemo. V ceni električne energije je več kot polovica dajatev, takih in drugačnih, za obnovljive vire, za eno, drugo in tretjo stvar. To je dejstvo. Zakaj nam je manjkalo energije v tistem kritičnem obdobju? Zato, ker smo vso energijo iz NEK preprodali toliko vnaprej, da je mi nismo imeli za sebe. Tudi to je treba povedati. Tako je. Istočasno je bila tudi slaba vodnatost in tako naprej, ampak ne pozabiti, 800 megavatov sončne energije smo imeli inštalirane, pa nam ni nič pomagalo. pomagalo. Ne vem, lahko inštaliramo še tisoč megavatov, pa ne govoriti o nekem idealnem miksu med vetrom in sončno energijo, pač to so neke floskule, nimate ene realne študije, ki to potrjuje, na žalost. Tudi jaz sem marsikaj pogledal, ampak tako idealno, kot vi to prikazujete, da se bo uresničilo v bližnji prihodnosti, zelo, zelo težko ali pa nikoli. In še enkrat, ne primerjati naše države z nekimi drugimi državami, ker niso primerljive. To vedno počnemo v tej naši zgodbi, ampak Slovenija ima neko specifiko in jo je treba upoštevati.

vi niste državna sekretarka samo za sonce pa veter. Prav gotovo ste bili na ta položaj imenovani, seveda s strani ministra, za celotno področje. Omenili ste, da sem jaz šel proti stroki. Jaz mislim, da v svoji razpravi nisem šel proti stroki,

Jaz bi si želel, da bi povedala na glas. Kar se tiče evropskih držav, jaz sem povedal, ko sem bil na tej konferenci, ena skupna težava, ki se je vsi zavedajo, je, da imamo previsoko ceno energije, ampak kako bomo to reševali v prihodnje, imamo pa različne poglede. Seveda, Nemčija, kot je kolega Krivec povedal, zelo težko se mi primerjamo z večjimi državami, Nemčija je prav gotovo v veliki prednosti pred nami in je nikoli ne bomo

različne projekte dela za zadostnost z električno energijo. Jaz se spomnim, mislim, da je bilo leta 2001, zdajšnji predsednik Vlade je bil državni sekretar. Takrat je bil napisan nek naslov v Dnevniku, Trgovanje z električno energijo je mamljivo. Ko je bila še naša vlada, prejšnja vlada, vlada Janše, mislim, da je bil takrat še kot direktor GEN-I na nekem posvetu na Brdu, takrat je Slovenija menda trgovala desetkrat več ali dvanajstkrat več, kot

pojav. Kar želim povedati, še enkrat, da se dotaknem stroke, nisem bil proti stroki. Me pa boli, da mora biti stroka zaradi politike pri tako pomembnem zakonu tiho.

vsi dobijo položnice in jih skrbi, kakšna bo njihova položnica v prihodnosti. Od nas vseh, ki smo v tej dvorani, je pa seveda naloga, da bodo te položnice čim manjše. Seveda poslušajo naš dvoboj, vas, državna sekretarka, z opozicijo. Jaz nikoli ne bom trdil, da imamo vse prav. Nekaj stvari pa mogoče poznamo tudi na tem področju. naša iskrena želja je, da bi bil ta zakon širši, da bi zajel predvsem tudi naše vode, pa še kakšno področje. Hvala.

Vedno sta gospodarstvo in proizvodnja električne energije nekako šla skupaj in bila v soodvisnosti.

Danes je prav, da gremo v smeri obnovljivih virov, s čimer na nek način sigurno očuvamo to naravno dediščino oziroma okolje in prostor. Po nekih strokovnih razpravah pa se je vseeno šlo tudi v smer varčevanja oziroma v te razrede nekaterih gospodinjskih aparatov. Danes bolj malo slišimo o tem, ampak po nekih kriterijih recimo, da so A, B in C razred nekako tisti razredi, ki dejansko varčujejo proizvedeno energijo. Tu je tudi debata, da različni profili, kot so pravniki, dejansko nimajo neke vrednosti pri odločanju, ali bomo umeščali takšne ali druge elektrarne.

In če ima kdo pomisleke, bi bilo dobro glede teh pravnikov in drugih profilov spodbujati mlade raziskovalce na na tehničnem področju in v tehničnih strokah, da tudi tu dobimo kader, ki bo odločal o nekih energetskih postrojenjih v bodočnosti. Vemo, da so letos na

Pri nas pa dejansko gozd zarašča okolico večjih mest, seveda tudi manjših občin in manjših krajev, ker ga ne znamo izkoristiti. Tako imamo mogoče

kilovatne ure proizvedene elektrike tudi s pomočjo biomase. Je pa res, da je biomasa za izvajalce bolj bolj zahtevna, ker dejansko moraš iti v gozd, posekati, pripeljati in tako naprej. Ampak tudi na tem področju je dobra švedska tehnologija, ki jo kopirajo tudi ostale države, je Švedska dejansko pri proizvodnji peletov na drugem mestu na svetu, prve so ZDA, in na tem področju imajo izredno zanimive tehnologije, ki so pa naravnane tako, da dejansko v tem smislu ni ogroženo. Energetska strategija Slovenije gre sigurno v pravo smer. Jaz podpiram ta prehod na

stroka in mladi raziskovalci vključijo tudi v bodoče energente oziroma v energente prihodnosti in da tudi država v tem smislu pomaga tem mladim raziskovalcem na določenih inovacijskih področjih. Toliko.

znamo stvari, ki so relativno enostavne, zakomplicirati in si tudi na ključnih področjih in rešitvah nasprotovati. Tako kot v zdravstvu vse zaposlene, vse kadre, s poudarkom na tem, da bomo krepili javno zdravstvo, tako je tudi na področju energetike. Danes govorimo o fotovoltaiki in vetrnih elektrarnah. V ponedeljek je premier jasno in glasno povedal stališče do jedrske elektrarne – smo in ostajamo jedrska država. Naslednjič bomo zagotovo govorili tudi o vodnem viru, o potencialu hidrocentral,

podelili koncesije tistim, ki jih nočejo, ne morejo razširjati in tako naprej. Kar bomo naredili na tem področju, je dobro in koristno in danes to delamo. Naše obveze do Evropske unije, do raznih deklaracij so velike, največje pa morajo biti do naših državljank in državljanov, da jim omogočimo dostopen in pa cenovno sprejemljiv energent in ta zakon je zagotovo korak naprej. Veliko je bilo očitkov na na sporočila državne sekretarke. V glavnem so bili politični. Ima pa državna sekretarka ta trenutek eno veliko prednost, da ima za seboj poslanke in poslance koalicije, ki bomo ta zakon, ki olajša umeščanje v prostor, potrdili. Hvala lepa. Besedo ima državna sekretarka … Aha, je nima. Lahko izključite mikrofon, prosim? Ker ni več interesa za razpravo, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 9.a člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 10. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 14. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Interesa ni, zato zaključujem razpravo. K naslovu 5.a poglavja v razpravo dajem amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k naslovu 5.a poglavja. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.a člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?

Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.c člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.č člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.d člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.e člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD, Levica. Želi kdo razpravljati?

razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.h člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.h člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.i člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.j člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD, Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 28.k člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. Amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 41. členu je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 76. členu, zato bomo o njiju razpravljali skupaj. razpravo torej dajem 41. in 76. člen ter amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo. Besedo ima kolega Tomaž Lisec. Izvolite.

in 54. členu. Glede na to, da sem član Odbora za kmetijstvo, sem si člene, ki jih ta zakon spreminja, torej ta novi zakon spreminja Zakon o kmetijskih zemljiščih, z zanimanjem prebral. Še bolj sem si te člene prebral z zanimanjem zato, ker ni dolgo nazaj, kar smo imeli debato o ohranjanju vrhunskih slovenskih kmetijskih zemljišč, bodisi gre za njive, gozdove ali pa kaj drugega, ko smo imeli izredno sejo glede problematike Nature 2000. preden naslovim ta 41. člen in ostale člene, ki se dotikajo Zakona o kmetijskih zemljišč, dovolite par splošnih opažanj. Glede na to, da kar nekaj časa posvetim temu, da tako ali drugače hodim po Sloveniji, sam osebno mislim, da zaradi tega, kar si je zaželela ta vlada, torej spodbujanje sončne in vetrne energije, ne potrebujemo posebnega zakona.

brez tega zakona, ki ga boste na silo izsilili tukaj v Državnem zboru. Nenazadnje, ja, dolgo govorimo o vetrnih elektrarnah, ampak niso pa prepovedane in vsaj dve že obstajata in to brez tega, da bi potrebovali ta zakon,

in je vse jasno, za kaj se je odločila ta vlada. In lahko poslušamo obljube predsednika Vlade, kako bomo tam nekje leta 2037 zgradili, če bo po sreči, nuklearno elektrarno dve, seveda jo bomo zgradili do takrat, ampak upamo, da jo bomo zgradili veliko prej, če seveda ta ista oseba ne bo več predsednik Vlade. Če bi se ta predsednik Vlade in njegova ekipa, ki sedi v vodstvu GEN-I in je tesno povezana s politiko, prav tako tudi vodstvo Gen Energije, ki je prav tako osebno povezano s predsednikom Vlade, in nenazadnje tudi določeni poslanci iz največje politične stranke, je zadeva jasna. Namesto hitro reševali problem, ki je najbolj akuten, se namesto dokončanja Hidroelektrarne Mokrice in namesto resnega spopadanja z umeščanjem v prostor in z vsemi ostalimi zadevami glede NEK2 ukvarjamo s soncem in vetrom. In zakaj se ukvarjamo s soncem in vetrom? Zato, ker je to biznis. To je biznis. Pri nuklearki takega biznisa ti gospodje ne bodo imeli in seveda si ti gospodje želijo, da bodo po koncu tega mandata veselo šli v svoje službe, da bodo lahko zopet živeli od tistega, kar jim je najbolj všeč, to pa je trgovanje z električno energijo. Da mi tega zakona ne potrebujemo, govorijo že dejstva, ki so prikazana v naravi, nenazadnje pa nekateri tudi spremljamo različne debate glede problematike omrežja omrežja v Sloveniji in vse te visoko leteče obljube o tem, kako bomo zgradili toliko in toliko megavatnih elektrarn s pomočjo sonca ali vetra. Vemo, kako je s to stvarjo. Uvažali bomo poceni kitajske panele. Vemo, katera je glavna firma, ki oznanjuje in vabi ljudi k k sončnim elektrarnam. Pustimo ob strani, da ne vemo, kaj bomo potem s temi sončnimi paneli, ampak najlažje je tukaj delati biznis. Tako, da je ta zakon dokaz prioritet te vlade glede energetike, ne JEK2 in hidroenergetika, hidroenergetika, ampak sonce in veter, skratka biznis. Zdaj pa glede tega 41. člena. Jaz osebno mislim, da je ta 41. člen, pa potem tudi 43., 44., 53. in 54. člen,

Skratka, ko si bo nekdo, ki je blizu te vlade, zaželel postaviti sončno ali vetrno elektrarno, bo naredil ravno tisto, kar ste zadnjič oznanili kot bogokletno, da se ne sme zgoditi pri Naturi 2000. Pri Naturi 2000 prevlade javnega interesa ne sme biti, s tem zakonom pa boste tudi na najboljših kmetijskih zemljiščih lahko posiljevali okolje za interese pravih, s tem, da se bodo umeščale sončne in vetrne

se izganja slovenskega kmeta. Celo več, določbe v 41., 43., 44., 53., 54. členu dejansko nakazujejo, da če bo pravi investitor, se bo lahko gradilo

postavitev fotonapetostnih naprav na kmetijskem zemljišču je možna, seveda, če se spremeni v trajni travnik, torej v nekaj, kar je v zaraščanju. Še enkrat, ko smo zadnjič govorili o zaraščanju v Naturi 2000, ste rekli, ne, ne bo revizije. Tukaj bo lahko prevlada javnega interesa povozila te določbe, ampak seveda, ker tukaj govorimo o pravem zakonu za prave interesente in verjetno tudi za prave denarje. kar ni možno ubraniti z Naturo 2000, boste s tem zakonom z lahkoto postavili. Ko smo ravno pri 11. odstavku tega člena, da bodo kmetje vedeli, kako ta vlada skrbi, da naj kmetje čim prej zapustijo svoje kmetovanje in delovanje na področju kmetijstva, prišli bodo pravi investitorji in, kot piše, postavitev in delovanje fotonapetostnih naprav je dopustna na vseh kmetijskih zemljiščih, in sicer, tudi če v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, spremljajoča energetska dejavnost ni načrtovana v prostorskem aktu. Če gremo

ki so po namenski rabi prostora opredeljeni kot gozdna zemljišča, se za načrtovanje, postavitev in odstranitev vetrnih proizvodnih naprav, namenjenih izvajanju spremljajoče energetske dejavnosti, uporabljajo prvi do tretji in četrti do šesti odstavek 29. člena tega zakona, ki pa govori o tem, če je pravi investitor pripravljen za prave denarje kaj narediti, se mu bo blagovolilo narediti vse. Celo več, v 54. členu tega zakona lepo piše, kaj se bo dogajalo s krčitvijo gozda. Citiram: »Če se v prostorskem izvedbenem aktu v skladu s prejšnjim členom na določenem območju načrtuje postavitev vetrnih proizvodnih naprav v gozdu oziroma na drugih gozdnih zemljiščih, ki so po namenski rabi prostora opredeljena kot gozdna zemljišča, se za namene in v obsegu, potrebnem za njihovo postavitev, posek dreves šteje za krčitev gozda, izvede pa se lahko tudi, če ni predviden v gozdno-gospodarskem načrtu, sprejetem na podlagi zakona, ki ureja gozdove.« gozdove.« Člani Odbora za kmetijstvo, vsaj tisti, ki se resno spopadamo s problematiko kmetijstva, ne samo takrat, ko prebiramo poročilo o stanju v kmetijstvu za preteklo leto, vemo, kakšne borbe imajo ljudje na terenu, ko se borijo, da bi od Sklada kmetijskih zemljišč dobili 200, 200, 500, tisoč kvadratnih metrov zaraščenega slovenskega ozemlja, da bi ga radi spremenili tako, da bi ga uredili, ne pa spremenili njegovo namembnost, ampak tem povprečnim Slovencem, ki želijo ohranjati slovensko naravo, jo čistiti, seveda ni nič dovoljeno, ker se v skladu s slovensko tradicijo nič ne da.

Postavljalo se bo na zaraščena, na kmetijska zemljišča, za katera smo zadnjič rekli, da ne morejo izpasti iz Nature 2000, ker se tega ne boste spravili delat, sedaj pa se bo samo ta zaraščena kmetijska zemljišča preimenovalo v trajno travinje in hopsala, prišli bodo pravi ljudje in postavljale se bodo sončne elektrarne ali pa vetrne elektrarne, podobno bo pa tudi na področju gozdov. Tudi na področju kmetijstva ste zaorali z globokimi brazdami v smeri smeri uničevanja slovenskega kmetijstva, kajti ko govorimo o slovenskem kmetijstvu, se bodo očitno izpolnile besede tu prisotne državne sekretarke, ki je na eni izmed okroglih miz izpostavila problematiko območja Natura 2000. Po njenem ne pomeni, da se na tem območju ne sme ničesar graditi, kar je najpogostejši očitek, oziroma ne pomeni, da bi z investicijami na teh območjih uničili naravo ali biodiverziteto.

strankarskih interesov določenih ljudi, ki se bodo po tem mandatu vrnili na svoja solidno plačana delovna mesta, ampak če se želijo vrniti na svoja dobro plačana delovna mesta, morajo sprejeti lobistični zakon. Po mojem mnenju je to poleg Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti najbolj lobističen zakon, ki ga spremljam, mislim, da v sem v Državnem zboru kot strokovni sodelavec ali pa kot poslanec. Milijoni komaj čakajo, da pridejo od pravih ljudi do pravih investitorjev, potem pa bodo očitno od zadaj ljudje prave politične barve doživeli svoj veliki finale, da jim ne bo treba živeti od svojih prihrankov, ampak bodo služili na račun krčenja kmetijskih zemljišč, krčenja slovenskih gozdov in na račun slovenskih kmetov. Lobistični zakon, ki mu je treba reči ne in ga je treba, če ne pred samim sprejetjem, pa potem v nadaljevanju prek tega, kar je zapisalo tudi Ustavno sodišče, čim prej dati na smetišče zgodovine. Hvala.

Spoštovani poslanec, kaj naj drugega rečem, ne zanimajo vas argumenti, ne zanima vas pravni tekst, ne zanima vas resnica. Vi ste povedali toliko zavajanj v vašem izvajanju, da sploh ne vem, kako naj se lotim odgovarjanja. Žal mi je, da ste zamudili peturno razpravo do sedaj, ker smo na veliko zadev, ki ste jih odprli, danes že odgovarjali oziroma smo se o njih že pogovarjali. Pa ne bom tratila časa drugim poslancem, ki so bili prisotni, da se ponavljam, verjamem pa, da bo slovenski kmet prepoznal, da je dovolj pameten in da bo prepoznal, da se bo iskreno vprašal o tem, ali je bilo vaše izvajanje resnično oziroma utemeljeno ali ne. Najlepša hvala.

na pamet, potem to ni zavajanje, ampak branje zakonske dikcije. Samo medklic, nisem zamudil peturne razprave, sem šel samo na kosilo in imel sem sestanek s tremi kmetijskimi organizacijami, s katerimi smo govorili tudi o tem zakonu in kako so zgroženi, ker tega prej sploh niso vedeli, da se v takšni dikciji sprejema ta zakon, in bodo storili vse, da bodo svoje člane spomnili na to, kaj ta vlada z njimi počne na področju kmetijstva. Spoštovana državna sekretarka, o tem, kdo zavaja, povejte mi en stavek, kje sem zavajal, pa se bom opravičil, če sem dejansko narobe rekel ali pa zavajal. Če pa še enkrat berem dikcijo

Besedo ima kolega Aleš Rezar. Izvolite. s tem, da ste se sklicevali, da NEK2 ne bo zgrajen pred letom 2037. Kako ste pa mislili? Finci, ki so v bistveno boljšem finančnem položaju, so gradili to nekje 20 let.

kar se tiče Nature 2000, garantiram vam, kolega Lisec, da kmet, ki ima kapital in se mu določene kmetijske površine ne zdi več smotrno obdelovati, bo s tem zakonom imel možnost, da karseda maksimalno iztrži tisti košček zemlje in bo maksimalno hvaležen za ta zakon, zato vaše zavajanje glede Nature 2000 tukaj pade. Ne razumem tudi tega, kako je mogoče, da je v opoziciji kar naenkrat toliko energetskih svetovalcev, zaradi njih smo se pa znašli v najhujši energetski krizi Slovenije. Kriza se ne zgodi čez noč, razlog je večdesetletna problematika na področju in zgrešena energetska politika vrsto let. In verjemite, sam podpiram več proizvodnih virov, vseh vrst, ampak zakon govori o lažjem umeščanju na območjih, kjer to do sedaj ni bilo mogoče.

in ste s svojo pasivnostjo Slovenijo pahnili v energetsko odvisnost, sedaj smo pa pred dejstvom, da za nuklearno elektrarno elektrarno potrebujemo 15 milijard in najverjetneje dobrih 10 let, za hidroelektrarne imamo okoljevarstvene omejitve, da o vetrnih sploh ne govorim. Zelo mi je žal, da v času vaše vlade niste spisali zakona o umeščanju hidroelektrarn, da se ni projekt NEK2 odvil morda pred TEŠ 6. Zakaj niste sprejeli kakšne odločbe in zakona, ki bi omogočala zgraditi kakšno vetrnico več kot samo dve? Za vse obtožbe, ki jih sedaj želite obesiti tej vladi, ste najbolj odgovorni prav sami. Ta vlada pač poskuša narediti kar se da največ iz tega, kar ima.

To v teh 30 letih poslušamo od poslancev, ki so bili v Stranki Alenke Bratušek, potem v stranki SMC in potem v stranki LMŠ, sedaj bomo pa to poslušali od poslancev Gibanja Svoboda in verjetno naslednji mandat še od koga drugega, kako nihče ni nič naredil,

in tam smo s strani podobnih poslancev poslušali o tem, kako mečemo stran denar, kako ni potreben poseben zakon in vse ostalo. Nekomu, ki prihaja iz Posavja in ki živi v bližini dveh hidroelektrarn, ki se večkrat na teden pelje v Krško in gleda ta, na žalost, zaenkrat samo še prvi blok in ko poslušam potem tudi zgodbe strokovnjakov, ki imajo na voljo vso zakonodajo, pa se ne znajo spoprijeti s tem, da bi dokončno izgradili tudi v zadnjih 18 mesecih, kar je bilo obljubljeno, dokončanje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Toliko o tem, kdo kaj govori, kdo pa kaj dela. Ampak, še enkrat,

z namenom dvojne rabe. Nekateri iz energetike, ki so v njej že dlje časa, se bodo spomnili, ko smo začeli z obnovljivimi viri v Sloveniji, tudi s podporno shemo, so bile nekaj časa dovoljene elektrarne na prostem, na zemljiščih, ampak se je potem to zelo hitro preklicalo, ker se je začelo seveda zlorabljati v takšen način, kot je verjetno mislil kolega Lisec.

in jaz sem prepričan, kar je omenil že tudi kolega Rezar, da bo kmetom to v interesu, da bodo na takem zemljišču postavljali sončne elektrarne, ker bodo s tem dosegli dvojno korist od tega zemljišča, tako da je s tega zornega kota po moje zakon za kmete dober. Ne vem, zakaj se tu zdaj to tako zavaja, pa ne vem, kaj so kmetje vam povedali na vašem sestanku, ampak če bi bil jaz kmet in bi imel tako zemljišče, bi se potem odločil za to, da ga bom dvojno izkoristil, kajne. To je pač edina in čisto preprosta logika te zgodbe. Rekli ste, da to pomeni propad slovenskega kmetijstva, ampak to pomeni samo omogočanje priložnosti tistim, ki bodo zainteresirani in imajo taka zemljišča. Pa še to bi ob tem poudaril, da v tem primeru ne gre za obvezo, o obvezi smo se pogovarjali, ne vem, pri avtocestah, pri teh protihrupnih ograjah ali pa pri parkiriščih, tukaj bo pa to čisto prostovoljna odločitev vsakega kmeta. Če bo imel takšno zemljišče, kot zakon dopušča, jih bo lahko na bolj siromašno zemljišče, na katerem se lahko vzpostavi dvojna raba, tudi s sončnimi paneli, naredil, če ne, pa ne.

46. členu in amandmajih poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k tem členom?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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku mag. Andreju Rajhu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvoli. Spoštovani podpredsednik, cenjene poslanke in poslanci! Pred vami so spremembe in dopolnitve Pomorskega zakonika, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti plovbe. Ena od poglavitnih sprememb zakona je, da se izvajanje vzdrževanja objektov za varnost plovbe določi kot pristojnost Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in ne več kot državna gospodarska javna služba. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, ki trenutno izvaja nadzor nad vzdrževanjem objektov za varnost plovbe, bo izvajala samo redno vzdrževanje. To nalogo bo izvajala v enakem obsegu, kot se izvaja sedaj. Glede na vsebino pogodbenega razmerja in načina opravljanja gospodarske javne službe gre namreč za javno naročilo, saj je izvajalec storitve v celoti plačan iz proračuna in ne od uporabnikov storitev. Pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe zavezanci že sedaj plačujejo neposredno Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in so nenamenski prihodek proračuna. V zakonu se med pristanišča za posebne namene doda nova kategorija, šolsko pristanišče, ki bo služilo za namene izobraževanja in usposabljanja tako srednje šole kot fakultete. Pristanišče z akvatorijem pred Centrom za usposabljanje na morju v Portorožu bodo dijaki in študenti ter pomorščaki neovirano uporabljali za izvajanje vaj na morju, kot so na primer reševanje iz vode in preživetje v vodi, ki so del usposabljanja ali izobraževalnega programa. Prenovijo se tudi določbe o odprtju pristanišča za javni promet ali posebne namene in določbe o gradnji in posegih na pristaniški infrastrukturi in objektih, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju. Te se uskladijo z določbami Gradbenega zakona. Podrobneje se določi tudi, da stranka v postopku pridobivanja obratovalnega oziroma gradbenega dovoljenja priloži listine, s katerimi dokazuje, da je zagotovljena varnost plovbe. Strokovni izraz za skupek teh listin je Maritimna študija. Določi se pravna podlaga za izvajanje stalnega videonadzora in snemanja komunikacije med udeleženci pomorskega prometa, ki se izvaja v nadzornem centru Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, to pa z namenom zagotavljanja varnosti plovbe ter iskanja in reševanja na morju. Ker se s takim ukrepom posega v osebne podatke, je bilo treba določiti namen, za katerega jih je dovoljeno uporabiti, nadzor nad njihovim zbiranjem, obdelovanjem in uporabo ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Prenovijo se določbe prepovedi upravljanja plovila pod vplivom alkohola in psihotropnih snovi, ki se niso bistveno spremenile že od sprejetja Pomorskega zakonika leta 2001. Te sledijo ureditvi sorodnih določb v Zakonu o pravilih cestnega prometa. Zaradi uvedbe digitalizacije upravnih postopkov v pomorskem prometu in olajšanja komunikacije z lastniki plovil se uvajajo nove možnosti vročanja prek varnega elektronskega predala. Oblikujejo se določbe za uskladitev s spremembami Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2018. Te določajo, da veljavnost pogodbe o zaposlitvi ne preneha, ko je pomorščak v ujetništvu zaradi piratstva ali oboroženega ropa ladje. Plače in druge upravičenosti po pogodbi se izplačujejo, dokler pomorščaku ni zagotovljeno povratno potovanje. zvezi s pravno podlago se za podzakonske akte Vlade in ministrov dopolni in spremeni nekaj določb, ki se nanašajo na podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča, na delovanje službe spremljanja in upravljanja pomorskega prometa z uporabo tehničnih sredstev ter na merila za oblikovanje najvišje cene za zdravstvene preglede pomorščakov. Za te podzakonske akte je predvideno sprejetje v enem letu od uveljavitve tega zakona. Zakon zajema tudi spremembe in dopolnitve določbe o prekrških ter redakcijske popravke. Določbe zakona so usklajene z mnenjem, ki ga je podala Zakonodajno-pravna služba, in sicer tako, da so bili na matičnem odboru podani in sprejeti sprejeti amandmaji k posameznim členom. Spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za podporo pri sprejetju zakona.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 Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani gospod državni sekretar s sodelavcem, spoštovane kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na svoji 7. seji 7. junija kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Andrej Rajh, je v uvodni obrazložitvi poudaril, da predlog zakona vsebuje spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti plovbe. Kot je pojasnil, se izvajanje vzdrževanja objektov za varnost plovbe določi kot pristojnost Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Med pristanišča za posebne namene se doda nova kategorija – šolsko pristanišče. Prenavljajo in dopolnjujejo pa se tudi nekatere druge določbe, in sicer določbe o odprtju pristanišča za javni promet ali posebne namene in določbe o gradnji ali posegih na pristaniški infrastrukturi ali objektih, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju, določbe o prepovedi upravljanja plovila pod vplivom alkohola in psihotropnih snovi, ki sledijo ureditvi sorodnih določb v Zakonu o pravilih cestnega prometa in podobno. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe, Lenča Arko Fabjan, je povedala, da so opozorila in pripombe iz pisnega mnenja ZPS v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin upoštevane, tako da slednji v bistvu odpravljajo pomisleke, ki jih je ZPS podala v svojem pisnem mnenju, pomisleki pa so bili podani z vidika ustave, in sicer je bil prvi pomislek z vidika načela pravne varnosti, to pa zato, ker so nekatere predlagane spremembe razveljavljale posamezne določbe, potem pa predvidevale, da se bodo te neveljavne določbe uporabljale še nedoločen čas naprej. ZPS je opozorila tudi na posamezne premalo jasne in dvoumne opredelitve. Opozorilo s strani ZPS pa je bilo dano tudi z vidika 38. člena Ustave, to je z vidika varstva osebnih podatkov. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, državni svetnik Andrej Poglajen, je poudaril, da komisija podpira predlog zakona, s katerim se veljavna ureditev pomorskega prometa posodablja v skladu z mednarodnim pravom in evropsko zakonodajo s ciljem zagotavljanja in izboljšanja varnosti plovbe. Komisija pozdravlja vzpostavitev šolskega pristanišča kot nove kategorije pristanišča, ki ga uporabljata izobraževalni ustanovi za izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in pomorščakov. V krajši razpravi je bilo s strani Poslanske skupine SDS poudarjeno, da so bile v besedilu predloga zakona nepravilnosti oziroma napake in da so bile nekatere od njih potem odpravljene oziroma popravljene z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin, s katerimi je bilo upoštevano mnenje Zakonodajno-pravne službe. nadaljevanju je bilo zastavljenih tudi nekaj vprašanj, in sicer kaj pomeni določitev izvajanja vzdrževanja objektov za varnost plovbe kot pristojnost Uprave RS za pomorstvo s finančnega in kadrovskega vidika, kakšna je zakonodaja in kakšno je stališče predlagatelja do plovnih dovoljenj ter kakšen je postopek, če pri osebi, ki opravlja plovilo, ugotovijo, da je pod vplivom alkohola in kdo je v tem primeru pristojen, da plovilo umakne do najbližjega pristanišča. Na zastavljena vprašanja je vse odgovore podal predstavnik Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, direktor Jadran Klinec. Po razpravi je odbor sprejel vse amandmaje koalicijskih poslanskih skupin. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo Aleš Rezar. Izvoli. ALEŠ hvala. Veljavni Pomorski zakonik določa, da se vzdrževanje objektov za varnost plovbe opravlja v obliki gospodarske javne službe, v nadaljevanju GJS, ki jo zagotavlja država, in sicer na podlagi koncesijske pogodbe, a je dejavnost vzdrževanja financirana iz državnega proračuna in ne z naslova uporabnika te storitve. S predlagano novelo se pristojnost nad to dejavnostjo prenese na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, URSP, saj tudi nadzor nad izvajanjem že sedaj opravlja URSP. Iz navedenih razlogov se pristojnost vzdrževanja objektov prenese na URSP, ki ohranja pristojnost na pristaniščih, namenjenih za javni promet, v koprskem tovornem pristanišču in drugih pristaniščih, krajevnih pristaniščih, vojaških pristaniščih in izven območij naštetih pristanišč. V marinah in športnih pristaniščih se redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti še vedno izvaja v obliki izbrane občinske GJS. Namen te dejavnosti, vzdrževanje objektov za varnost plovbe, namreč v osnovi ni ustvarjanje dobička in tako uveljavljena oblika poslovnega modela koncesija za izvajanje te dejavnosti ni primerna. Zasledovanje primarnega cilja – ustvarjanje dobička tovrstnih in sorodnih oblik poslovnih modelov v praksi večkrat prednjači tudi pred zagotavljanjem visokih standardov ponujenih storitev. S predlagano novelo se med pristanišče za posebne namene vključi nova kategorija, in sicer šolsko pristanišče. Predlagatelj s tem vsebino resornega zakona prilagaja dejanskemu stanju v naravi oziroma upošteva razmere, ki so se izoblikovale na področju, ki ga naslavlja Izobraževalni centri ob slovenski obali Jadranskega morja za potrebe izobraževanja uporabljajo določen del pristaniške infrastrukture oziroma uporabljajo pristanišča, ki so bila navkljub drugačni klasifikaciji namenjena zgolj izvajanju izobraževalnih procesov. Vsled temu se v zakonik vključi nova kategorija, saj veljavni zakonik ustrezne klasifikacije ne vsebuje. Zaradi potrebnih vsebinskih uskladitev s sistemskim zakonom, ki ureja področje gradenj, predlagana novela zakona spreminja oziroma natančneje opredeljuje postopek za pridobitev uporabnega in obratovalnega dovoljenja, ki sta pogoj za odprtje in delovanje pristanišč za javni promet in za posebne namene. S predlagano novelo se črtajo tudi določbe o urejanju GJS zbiranja odpadkov s plovil, a se izvajanje slednjega ohrani do sprejetja posebnega zakona, Zakona o gospodarskih javnih službah. Predlagana novela zakona nadalje vzpostavlja zakonsko podlago za uporabo tehničnih sredstev za izvajanje videonadzora in snemanje komunikacije med uslužbenci v pomorskem prometu in posledično uporabo in obdelavo podatkov, ki jih za potrebe stalnega nadzora nad izvajanjem reda v pristaniščih in preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti izvajajo pristaniški nadzorniki. Tako pridobljeni osebni podatki se lahko obdelujejo zgolj v predpisan namen in se hranijo do 30 dni od njihove pridobitve. Dostop do njih mora vsebovati stroge varnostne protokole. Z namenom povečanja nivoja varnosti v pomorskem prometu novela zakona prenavlja določbe oziroma člene zakona, kjer so predpisane pristojnosti pristaniškega nadzornika v primerih ugotovljenega upravljanja upravljanja plovila pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za opravljanje čolna. Vsebinsko se določbe poenotijo z vsebino Zakona o pravilih cestnega prometa. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo in podpiramo poenotenje varnostnih standardov in zaostrovanje ukrepov, namen katerih je zvišanje nivoja varnosti udeležencev v vseh oblikah prometa, ter vsakršne spremembe zakonskih predpisov, s katerimi se poveča njihova ekonomičnost in učinkovitost ter omejuje ali v celoti onemogoča neenotno tolmačenje in razlaga posameznega predpisa v praksi. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil gospod Jožef Jelen. Izvoli. lepa za besedo. Vlada je 14. 4. 2023 v Državni zbor vložila Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika in zapisala, da je večina sprememb in dopolnitev potrebna zaradi prilagajanja zakonodaji Evropske unije in mednarodni zakonodaji. Le-te se nanašajo na izboljšanje varnosti plovbe ter potrebe razvoja pomorskega prometa. Zaradi vse večje gostote prometa v slovenskem morju je treba slediti tehnološkemu napredku spremljanja pomorskega prometa ter izmenjavi informacij. Navajam nekaj najpomembnejših rešitev Pomorskega zakonika. Določba o izvajanju rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe v obliki gospodarske javne službe, ki jo zagotavlja država, se spreminja tako, da je redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe naloga Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Določba o vrstah posameznih pristanišč se dopolni tako, da se doda nova kategorija pristanišča, in sicer šolsko pristanišče. Določbe o gospodarski javni službi zbiranja odpadkov s plovil, ki sodi na področje varstva okolja, se črtajo, vendar se ohranjajo v veljavi in se uporabljajo do ureditve v krovnih predpisih varstva okolja, ki urejajo gospodarske javne službe varstva okolja. Za spremljanje in upravljanje pomorskega prometa, zagotavljanje stalnega nadzora ter iskanje in reševanje na morju se določi, da lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izvaja videonadzor dela morja, kjer je to potrebno za zagotavljanje varnosti plovbe. Poleg tega lahko snema komunikacijo z udeleženci pomorskega prometa ter ugotavlja položaj in hitrost plovbe plovil ter druge podatke o poteku pomorskega prometa z napravami za nadzor pomorskega prometa, ki se uporabljajo v pomorskem prometu v skladu z mednarodnimi predpisi. Določi se lahko rok hrambe pridobljenih posnetkov, ki vsebujejo osebne podatke, in sicer največ 30 dni od njihove pridobitve. Določbe Pomorskega zakonika o prepovedi upravljanja plovil pod vplivom alkohola in psihotropnih snovi se prenovijo po zgledu Zakona o pravilih cestnega prometa. Z dopolnitvijo pravne podlage z merili o oblikovanju najvišje cene za zdravstvene preglede pomorščakov se omogoči sprememba oziroma dopolnitev Pravilnika o zdravstvenih pregledih pomorščakov, ki ga izda minister za zdravje s soglasjem ministra za infrastrukturo. Z dopolnitvijo določbe o pogodbi o zaposlitvi pomorščakov se v pravni red Republike Slovenije prenesejo spremembe kodeksa Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2018. Določbe amandmajev iz leta 2018 se nanašajo na veljavnost pogodbe o zaposlitvi pomorščaka, ko je pomorščak zadržan v ujetništvu zaradi piratstva ali pa zaradi oboroženega ropa ladje, in na upravičenost do plače v tem obdobju. 24. 5. 2023 je podala mnenje tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, in sicer na dobro tretjino členov predloga novele. Na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe so 1. 6. 2023 koalicijske stranke vložile amandmaje, ki popravljajo nekatere napake v Pomorskem zakoniku, vendar pa ne vseh. Nato je 5. 6. 2023 sledilo pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, tako da je še vedno ostalo nekaj nejasnosti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil mag. Janez Žakelj. Izvoli. Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, kolegice in kolegi! Uprava Republike Slovenije za pomorstvo s predlogom zakona dobi nove pristojnosti, in sicer za izvajanje rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe v pristaniščih. Do zdaj se je ta dejavnost izvajala s podelitvijo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe. Dodaja se nova kategorija posebnega pristanišča, in sicer šolsko pristanišče. Namenjeno bo izvajanju usposabljanja in izobraževanja pomorskih šol. Fakulteta za pomorstvo in promet ter Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran bosta lahko uporabljali pristanišče z akvatorijem pred Centrom za usposabljanje na morju v Portorožu kot lastno šolsko pristanišče. Določbe o odprtju pristanišča za javni promet se prenovijo tako, da se uskladijo z določbami Gradbenega zakona. Pristanišče je odprto za javni promet, če ima uporabno in obratovalno dovoljenje, ki ga izda Uprava za pomorstvo. Gospodarska javna služba zbiranja odpadkov s plovil se bo enotno uredila s spremembami Zakona o gospodarskih javnih službah in ne bo več urejena s tem posebnim zakonom. Za spremljanje, upravljanje in nadzor pomorskega prometa ter izvedbo iskalnih oziroma reševalnih akcij na morju se določi, da lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izvaja videonadzor morja, poleg tega lahko snema komunikacijo z udeleženci pomorskega prometa ter ugotavlja položaj in hitrost plovbe plovil. Določba Pomorskega zakonika o prepovedi upravljanja plovila pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi se smiselno uskladi z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa. s tem pristaniški nadzorniki dobijo ustrezna pooblastila za izvedbo preizkusov alkoholiziranosti, izvedbo uradnih dejanj za prepoved nadaljevanja vožnje in za odvzem listine o usposobljenosti za upravljanje plovil. Dodeli se jim tudi pooblastila za ugotavljanje drog in psihoaktivnih substanc pri udeležencih v pomorskem prometu. Prav tako se višina glob določi na novo in smiselno uskladi z določbami zakona o pravilih cestnega prometa. Poškodovana, nasedla ali potopljena plovila, ki ovirajo varnost plovbe ali pomenijo nevarnost onesnaženja, mora lastnik po nalogu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorskega inšpektorja odstraniti. Če ta oseba ni znana, krije stroške odstranitve Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Ureja se delovnopravni status pomorščaka, ki je na ladji zadržan v ujetništvu zaradi piratstva oziroma oboroženega ropa. Upravičen je do plače in vseh pravic, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi za celotno obdobje ujetništva. Poenostavlja se tudi upravno poslovanje za lastnike ladij, ki niso državljani Republike Slovenije. Med drugim je možno vročanje v varni elektronski predal, s privoljenjem lastnika se lahko shranijo podatki za stike, za obveščanje v nujnih primerih. Zaradi vsega naštetega v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati ocenjujemo, da gredo predlagane rešitve v pravo smer, zato bomo v Novi Sloveniji predlog zakona podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Predrag Baković. Izvoli. Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Poglavitni cilj predlaganih dopolnitev ter sprememb Pomorskega zakonika je izboljšanje in zagotavljanje varnosti plovbe, povečanje učinkovitosti pomorskega prometa ter digitalizacija različnih postopkov s področja pomorstva ter pomorskega prometa. Socialni demokrati pozdravljamo rešitev, ki določbo posebnih pristanišč dopolni tako, da se dodaja nova kategorija pristanišč, in sicer šolsko pristanišče. Novo šolsko pristanišče bo namenjeno izvajanju usposabljanj, izobraževanj ter shranjevanju, prezimovanju in oskrbovanju plovil, ki se bodo uporabljala v ta namen. Menimo, da je resnično pomembno, da imamo v Sloveniji takšno pristanišče, saj je izobraževanje in usposabljanje vodnikov plovil še kako pomembno. Najbolj pa smo veseli sprememb, ki se nanašajo na prepovedi upravljanja plovil pod vplivom alkohola in seveda drugih psihotropnih snovi. Predlagana rešitev gre v smer, da se Pomorski zakonik, ki ureja to področje, prenovi po zgledu Zakona o pravilih cestnega prometa. Predlagane spremembe tako jasno opredeljujejo kršitve in določijo postopke ter ukrepe pristaniških nadzornikov, ki delujejo znotraj Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

To je seveda le nekaj predlaganih rešitev tega zakona, a smo bili na njih Socialni demokrati najbolj pozorni. Menimo, da je resnično skrajni čas, da se pomorski promet začne dojemati enakovredno kot cestni, železniški ali zračni ter da se nekatera področja, kot je na primer področje upravljanja s plovili pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc, izenačijo z ureditvijo za ostali promet. Prav tako je še kako pomembno, da imamo dorečeno ter definirano šolsko pristanišče. Čeprav smo država s kratko dolžino obale, pa smo bili in smo še vedno poznani po svojih dosežkih s področja pomorstva. Lahko bi dejali, da smo Slovenke in Slovenci navdušeni nad plovbo ter upravljanjem s plovili, zato je prav, da končno dobimo za namene šolanja ter izobraževanja tudi šolsko pristanišče, ki bo služilo svojemu namenu in ciljem. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika soglasno podprli, ker menimo, da prinaša rešitve, ki gredo v smeri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 Hvala